Ég vil greina frá því að fyrirkomulag þingfunda verður áfram með óbreyttu sniði og nefndafundir verða enn um sinn fjarfundir og gestakomur ekki leyfðar. Þá er grímuskylda áfram í öllum húsum Alþingis. því að þrátt fyrir að staðan í kórónuveirufaraldrinum sé nokkuð góð hér á landi og bólusetningar hafnar er enn nokkuð í land með að starfsemin geti komist í hefðbundið form. Leiðarljós okkar hlýtur að vera það að gera allt sem mögulegt er til að halda megi Alþingi starfhæfu. Það væri vissulega ánægjulegt að geta setið öll saman hér inni í þingsalnum áður en þessu þingi lýkur í vor en framtíðin verður að skera úr um hvort það raungerist. Ég vona að við getum í störfum okkar á komandi vikum og mánuðum átt áfram gott og uppbyggilegt samstarf og á slíkum grundvelli skilað landi og þjóð áfram góðu verki.

Friðrikssyni. Frá félags- og barnamálaráðherra vegna fyrirspurnar á þskj. 544, um fjölda lífeyrisþega sem fá skertar greiðslur vegna fyrri búsetu erlendis, frá Söru Elísu Þórðardóttur. Frá utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra vegna fyrirspurnar á þskj. 614, um viðveru herliðs, frá Andrési Inga Jónssyni; og fyrirspurnar á þskj. 719, um hlutfall starfs utan ráðuneytis vegna Covid-19 faraldursins, frá Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur.

Rúmlega 5.000 einstaklingar voru svo á hlutabótum. Ef við tökum þennan hóp með er heildaratvinnuleysi 12,1%. Samtals eru þannig yfir 26.400 manns alveg án atvinnu eða að hluta. Ríflega 4.000 manns hafa verið án vinnu í meira en eitt ár og 6.600 án vinnu í 6–12 mánuði. Samtals hafa því tæplega 11.000 verið án vinnu lengur en hálft ár.

ráðist í hækkun bóta og við framlengdum líka hækkun greiðslna sem fylgja börnum atvinnulausra. Við höfum lengt tekjutengda tímabilið og

Engu að síður höfum við verið í mjög þéttu samtali og samstarfi við félagsþjónustu sveitarfélaga. Ráðuneytið fundar mjög reglulega með félagsþjónustu sveitarfélaga og fær allar upplýsingar þaðan. Við erum með alla nýjustu tölfræði frá Vinnumálastofnun um hversu margir eru að klára sinn bótarétt en að svo stöddu hefur ekki verið tekin ákvörðun um framlengingu á þeim réttindum. Ég vil þó segja að eftir því sem faraldurinn dregst lengur á langinn þá munum við áfram þurfa að koma með aðgerðir. Það hef ég sagt um allar þær aðgerðir sem við höfum komið með

Þau voru heldur rýr. Skoða þetta?

og þessi hópur mun bætast við. Þeir sem eru að fara á félagslegar bætur hjá sveitarfélögum eru í mjög slæmum málum vegna þess að það er allt tekið á móti til þess að skerða þær bætur. Þannig að þetta er bara fátæktargildra.

til að tryggja félagslega þáttinn. Það lýtur að þeim aðgerðum sem gripið hefur verið til vegna Covid-19, margvíslegar aðgerðir á vinnumarkaði og ég rakti hluta af þeim áðan. Við höfum líka gripið til margvíslegra félagslegra aðgerða sem hafa fæðst í samstarfi og samtali á milli ráðuneytisins og félagsþjónustu sveitarfélaganna sem hefur með höndum þjónustu við alla viðkvæmustu hópa landsins.

samheldni, samvinnu, upplýsinga og trausts, ekki síst þegar kemur að trausti á milli stjórnarflokka. Við erum að tala um skref til að einkavæða Íslandsbanka, sölu á hlut í Íslandsbanka og þar sýnist mér vera ákveðin kjölfesta í Vinstri grænum. Við erum að tala um mál eins og sóttvarnir og bóluefni. Við erum að tala um umdeild mál.

Herra forseti. Ég þakka hv. þm. Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrirspurnina og nýti tækifærið til að óska sömuleiðis öllum þingmönnum gleðilegs árs. Ég gleymdi því áðan í upphafi þingfundar.

og við það tækifæri sagði ég að svona atvik, þetta atvik, gæti haft áhrif á traust milli stjórnarflokkanna. Eðli máls samkvæmt er það bara þannig því að þetta eru viðkvæmir tímar sem við lifum á, viðkvæm staða í samfélaginu og miklar kröfur sem við erum öll að leggja hvert á annað í tengslum við sóttvarnaráðstafanir.

væri það líka dæmi um mál sem væri hægt að vinna úr. Þannig nálgaðist ég það verkefni, að við myndum vinna úr þessu máli sameiginlega. Hæstv. ráðherra baðst afsökunar á þessu atviki og gerði það strax og beið ekki með það og útskýrði þær aðstæður. Við höfum að sjálfsögðu rætt það síðan. Af því að hv. þingmaður spyr bara heiðarlega: Hefur þetta haft áhrif á traustið? þá hafði ég áhyggjur af því að það kynni að gerast. En ég tel að við höfum unnið vel úr því máli.

Það gæti komið upp í manni dálítill púki og ég gæti reynt að snúa út úr þessu. En ég ætla samt að segja, af því að málin sem ég nefndi áðan eru það mikilvæg, það skiptir svo miklu máli að unnið sé vel þvert yfir flokka, að það náist ákveðin samvinna og traust í þessu mikilvæga máli þvert yfir línuna, að ég er fegin því að forsætisráðherra hefur unnið svolítið í sambandi sínu við hina stjórnarflokkana, eða réttara sagt Sjálfstæðisflokkinn. Það er mikilvægt núna þegar við erum að fara að ræða sölu á hlut í Íslandsbanka, þegar við erum að ræða miðhálendisþjóðgarð og ekki síst stjórnarskrána,

að brýna samstarfsflokkana þannig að við getum skilað sem bestu verki héðan úr þinginu.

og hef ekki miklar áhyggjur af því, ég hef bara gaman af smá spennu í þingsal. En það er alveg rétt sem hv. þingmaður segir, það eru stór verkefni fram undan, mörg hver sem er búið að undirbúa mjög vel. Hv. þingmaður vitnaði hér til frumvarps um hálendisþjóðgarð sem er búinn að vera í mikilli umræðu allt kjörtímabilið, m.a. í þverpólitískri nefnd sem fór vel yfir það svið. Það skiptir máli að sú vinna haldi áfram á vettvangi þingsins og það á við um öll þau mál sem hv. þingmaður nefndi. Þau koma hér inn á þennan vettvang til að vera rædd áfram. Það kunna að vera gerðar breytingar á þeim, eins og verður vafalaust gert með það frumvarp, sóttvarnalög, stjórnarskrá og hvaðeina. En það er mikil vinna á bak við þessi frumvörp. Ég vonast til þess, þó að það sé aðeins spenna í þingsalnum, að þingið haldi áfram að

Herra forseti. Hér á eftir munum við ræða áform ríkisstjórnarinnar um sölu á Íslandsbanka. Nauðsynlegt er að fá álit forsætisráðherra á máli sem tengist sölunni og verður að teljast alvarlegt. Í viðbótargögnum sem fjárlaganefnd fékk frá Bankasýslunni er kafli sem ber yfirskriftina Sala rekstrareininga Íslandsbanka. Þar segir Bankasýslan að eftir að hafa fundað með Íslandsbanka séu veigamikil rök fyrir því að Íslandsbanki selji frá sér vanskilaútlán áður en bankinn verður seldur. Í júní síðastliðnum voru vanskilalán um 27 milljarðar kr. Herra forseti. Er það virkilega rætt hjá ríkisbanka að lántaki, fólk og fyrirtæki, ekki síst í ferðaþjónustu, þurfi að eiga við eitthvert innheimtufyrirtæki úti í bæ um endurskipulagningu lána sinna? Á að innleiða hér bandaríska stílinn þar sem lán í vanskilum eru seld til innheimtufyrirtækja á hrakvirði og þessi fyrirtæki herja á skuldarana fram á grafarbakkann? Eru stjórnendur ríkisbanka, opinber stofnun eins og Bankasýslan sem heyrir undir fjármálaráðherra, virkilega að leggja til að það verði innheimtufyrirtæki úti í bæ, hrægammar, sem fái að hamast á fólki og fyrirtækjum sem hafa orðið fyrir vanskilum vegna veirufaraldursins? Eru menn búnir að gleyma Drómamálinu þar sem skuldarar vegna hrunsins fengu engan stuðning og þurftu löng málaferli til að ná fram rétti sínum? Eru menn búnir að gleyma því þegar Fjármálaeftirlitið sagði innheimtufyrirtækinu Dróma að fara að lögum og Drómi sagðist ekki þurfa þess?

og gefur til kynna að Bankasýslan leggi til að vanskilalán verði seld sérstaklega út úr Íslandsbanka. Það er ekki hluti af þeirri tillögu sem

En eins og þetta hefur horft við mér og minni hreyfingu, því að hann kallar eftir afstöðu okkar, þá höfum við markað okkur stefnu hvað varðar málefni fjármálakerfisins. Við höfum lagt ríka áherslu á það að varnarlínan verði dregin um fjárfestingarbankastarfsemi eins og það frumvarp sem nú er til þinglegrar meðferðar gerir ráð fyrir og ég vonast til að Alþingi muni ljúka afgreiðslu þess. Við höfum enn fremur markað okkur stefnu um að Landsbanki Íslands skuli áfram vera í eigu þjóðarinnar, í eigu ríkisins, og þá áherslu má sjá endurspeglast í endurskoðaðri eigendastefnu ríkisins og við teljum það geta verið skynsamlegt að selja hlut í Íslandsbanka svo fremi sem það sé gert með þessum opna og gagnsæja hætti eins og hér er lagt til og þar sé fyllsta jafnræðis gætt. Hvað varðar þessa spurningu þingmannsins þá verð ég bara að segja að ég hef ekki séð þau gögn sem hann vitnar hér til. Það hefur ekki komið til umræðu að selja einhverja sérstaka hluta út úr bankanum. Hér hefur eingöngu verið rætt um af okkar hálfu að gera þetta með opnum og gagnsæjum hætti eins og lagt er upp með í þeirri tillögu sem fór til þingsins.

og ég fylgist ekki nákvæmlega með daglegri starfsemi hennar, telji að æskilegt sé að selja þetta með einhverjum sérstökum hætti. Það er ekki hluti af greinargerð hæstv. fjármálaráðherra sem fór

að þessi sala sem hér verður til umræðu er ekki að fara fram á morgun. Nefndir Alþingis eru að fara skila áliti sínu og eftir það tekur við langt ferli þar sem einmitt mun þurfa að bregðast við ýmsum álitamálum, m.a. þeirri stöðu sem fram kemur eftir ársuppgjör bankans,

þeirra sem njóta þjónustu þeirra stofnana, en stundum lenda samviskusamir starfsmenn í því að framfylgja reglum og lögum sem eru ekki alls kostar sanngjörn. Það skipti nefnilega miklu máli hvernig búið er um hnútana þegar lögum og reglum er breytt. Og nú, þegar reglum um Menntasjóð námsmanna var breytt, bættist við ný krafa sem ekki hafði verið áður í þessum reglugerðum lánasjóðs námsmanna,

Þannig að þann 8. janúar síðastliðinn fengu nemendur skilaboð frá Menntasjóði um að skila inn þinglýstum leigusamningum innan 14 daga eða búast við því að námslán þeirra yrðu endurreiknuð. Mig langar að spyrja hæstv. menntamálaráðherra hve margir nemendur hafi fengið skilaboð um að námslán þeirra hafi verið endurreiknuð vegna þess að þeim láðist að skila inn þessum þinglýsta leigusamningi.

Varðandi leigusamningana og þinglýsingar er það svo að Menntasjóðurinn mun sýna sveigjanleika. Þetta er ein af þeim kerfisbreytingum sem við höfum farið í og það er mjög mikilvægt að við séum ekki að koma á óvart með breytingar. En þetta var eitt af því sem var samþykkt á sínum tíma. Ég hef að sjálfsögðu verið í sambandi við Menntasjóðinn og ítreka það að við verðum sveigjanleg. Við erum á alveg ótrúlegum tímum þessa dagana.

Ég get fullvissað Alþingi um að við munum sýna sveigjanleika. Við fórum í þessa gríðarlegu kerfisbreytingu sem hafði verið reynt að fara í í mörg, mörg ár. Hún tókst og þess vegna er mjög mikilvægt að við tryggjum það að við komum til móts við nemendur á þessum ótrúlegu tímum og það verður gert.

Ég þakka hæstv. ráðherra svarið og fagna því að hún segi að Menntasjóður muni sýna sveigjanleika þeim sem

einhverjum á óvart. Við viljum ekki koma fólki á óvart og þess vegna bregðumst við auðvitað við á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Og það erum við svo sannarlega að gera. vil ég líka ítreka að framkvæmdin hefur gengið sérstaklega vel. Yfirgnæfandi meiri hluti allra námsmanna kýs að sækja um lán til Menntasjóðs þannig að þessi kerfisbreyting sem ríkisstjórnin hefur farið í hefur heppnast alveg

Margt er óljóst við þessar fyrirætlanir og margir spyrja sig hvers vegna liggi svona mikið á. Hinn naumi tímarammi sem þinginu er ætlaður til að fara yfir þetta er síðan enn eitt dæmið um heimatilbúna tímapressu.

er að þetta sé í stjórnarsáttmálanum og því liggi á að gera þetta fyrir kosningar. Engin skilyrði hafa komið fram um ásættanlegan kostnað og ávinning, efnahagsforsendur, stöðugleikaskilyrði, skilyrði um kaupendur, skilyrði um verð o.s.frv.

réttmætar. Við Píratar erum ekki í grunninn á móti því að þessi hluti Íslandsbanka sé seldur en fyrir okkur er lykilatriði að það sé gert á réttum og faglegum forsendum og í gagnsæju ferli. Það er ekki nóg að kalla ferlið gagnsætt til að það sé það. Það verður raunverulega að birta gögnin.

sami málflutningur kom þá fram, þ.e. að þetta væri bara akkúrat röng tímasetning. Þó var enginn á móti því að selja hlut í bankanum — eða kannski ekki enginn, flestir voru meðmæltir því að það væri í lagi að selja hlut í bankanum en þetta væri bara ekki rétta tímasetningin. Og mér finnst ég heyra þetta enduróma aftur; fæstir hafa á móti því að selja hlut í bankanum, bara ekki á þessum tíma. Ég get ekki fallist á það sem hv. þingmaður segir, að þetta komi eingöngu í kjölfar þessarar einu línu í stjórnarsáttmála. Ég ætla að leyfa mér að rifja upp að hér var unnin hvítbók um fjármálakerfið og hún fékk töluverða umræðu í þingsal. Í henni voru margir mjög mikilvægir punktar, aðrir umdeildir og gagnrýndir. Eigi að síður er ekki hægt að segja að hér hafi ekki farið fram töluverð umræða um framtíð fjármálakerfisins.

Íslandi, breytingar, eins og kemur fram í mjög ítarlegri skýrslu sem ég skilaði í kjölfar beiðni hv. þm. Björns Levís Gunnarssonar, sem hafa gert það að verkum að þetta kerfi er allt annað kerfi en það var til að mynda þegar þessi mál voru hér til umræðu snemma á þessari öld. Eitt af því sem þar skiptir máli er það frumvarp sem hér er til umræðu í þinginu um varnarlínu um fjárfestingar. Ég get bara ekki fallist á þær forsendur sem hv. þingmaður gefur sér í fyrirspurninni, að þetta sé tillaga sem detti af himnum ofan og hér hafi engin umræða farið fram. Hér hefur einmitt verið töluverð umræða um

þar sem niðurstaðan var að miklu leyti gefin sem frumforsenda vinnunnar. En ég spyr aftur: Hvers vegna er ekki hægt að búa til einfaldan tékklista fyrir svona aðgerðir og ráðast svo í framkvæmdina þá og því aðeins ef skilyrðin eru uppfyllt? Hvers vegna ekki? Hvers vegna þarf þennan asa, að klára fyrir kosningar, því að það virðist vera planið, frekar en að sammælast um

Þar með var stofnuð Bankasýsla ríkisins sem fer með þennan eignarhlut ríkisins. Það þarf enginn að velkjast í vafa um hvernig þetta fer því að hún hefur lagt fram mjög skýra tillögu um hvernig hún sér fyrir sér að söluferlið

forseti. Upp úr miðjum desember skall á með miklu regni á Austfjörðum og við sáum myndir af aurskriðu taka í burtu hluta af fallega og friðsæla þorpinu á Seyðisfirði. Þetta voru hrikalegar myndir og við fundum öll til með fólkinu sem þarna býr. Það var mikil guðs mildi að tjónið varð ekki enn meira og að enginn slasaðist á líkama þó að margir glími eflaust við áfall og óöryggi. Því miður varð ekki sama guðs mildi þegar jörðin hrundi undan hluta byggðarinnar Ask í Noregi. Mig langar því að nýta þetta tækifæri hér og spyrja hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra: Hver hafa viðbrögð ráðuneytisins verið í kjölfar aurskriðunnar á Seyðisfirði? Hvernig hefur samráði verið háttað við sveitarfélagið? Ég vil líka spyrja út í áhættumatið og varnir okkar gagnvart náttúruhamförum.

Ég vil segja það að rannsóknir höfðu verið gerðar frá 2003–2017 á þessu svæði varðandi möguleika á skriðuföllum og á grundvelli þeirra var áhættumat endurskoðað og staðfest af mér í mars 2020. Það var grundvöllurinn fyrir þeim rýmingum sem þarna áttu sér stað. Þetta voru þó skriðuföll sem voru mun stærri og umfangsmeiri en búist var við og það er eitt af því sem kennir okkur það núna að við þurfum að horfa til þess að endurskoða þetta hættumat. En líkt og við sáum á Eskifirði sem dæmi þarf líka að fara í endurskoðun á hættumati þar og almennt þar sem von er á skriðuföllum í þéttbýli. Þetta er mjög mikilvæg vinna sem þarf að fara í gang og er í rauninni byrjuð því að í fyrra setti ég aukið fjármagn til Veðurstofunnar í rannsóknir á skriðuföllum en mikilvægt er að jafnframt sé farið sérstaklega yfir málin á Seyðisfirði. Það er hafin af hálfu Veðurstofunnar aukin vöktun og líka búið að kaupa ákveðinn rannsóknabúnað til að geta fylgst betur með þeim þáttum.

Það er samt alveg ljóst að mikil vinna er fram undan og við munum fá áfangaskýrslu í vor þar sem kveðið verður á um til hvaða varna er hægt að grípa,

við höfum séð það á síðustu árum. Það voru mikil óveður hér í fyrravetur, við sáum snjóflóð flæða yfir varnargarða á Flateyri, við sáum skriðuföllin núna á Seyðisfirði og við vitum að öfgar í veðurfari eru orðnar Ríkisstjórnin hefur komið sér saman um metnaðarfull markmið í loftslagsmálum til að draga úr losun koltvísýrings. Það er mikilvægt og við þurfum öll að sameinast um þær leiðir sem þar er bent á. En ég er í rauninni að velta fyrir mér hvernig við erum undir það búin að lifa með þeim breytingum sem orðnar eru og munu verða af áhrifum loftslagsbreytinga. Hvernig tryggjum við öryggi fólks hér á landi á þeim tímum sem fram undan eru þar sem við sjáum þessar miklu öfgar og við vitum að innviðir okkar þurfa að vera undir það búnir að takast á við miklu meiri öfgar í veðurfari? SPEECH_END --- NEXT_SPEECH

Ég vil aðeins taka upp punktinn um loftslagsbreytingar og hvernig við getum verið undirbúin fyrir breytingar í framtíðinni. Það er kannski erfitt að tengja einstaka viðburði eins og þennan beint við loftslagsbreytingar, en við vitum þó að sífreri í fjallshlíðum er líklegur til að minnka með hækkandi hitastigi

Virðulegi forseti. Við greiðum hér atkvæði um hvort leyfð skuli skýrslubeiðni um úttekt á starfsemi Vegagerðarinnar. Líklega hefur sjaldan verið jafn rík þörf og nú til að hafa eftirlit með starfsemi og skilvirkni Vegagerðarinnar. Á síðasta ári komu upp nokkur tilvik þar sem slys urðu og tjón varð í kjölfar vegaframkvæmda á sama tíma og miklu fé hefur verið varið í samgönguframkvæmdir í tengslum við fjárfestingaráætlun ríkisstjórnarinnar í faraldrinum. Píratar og fjórir aðrir þingmenn, Andrés Ingi Jónsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Hanna Katrín Friðriksson og Inga Sæland, fara því fram á að ríkisendurskoðandi geri úttekt á starfsemi Vegagerðarinnar. Í beiðninni eru tilgreindir nokkrir þættir sem lagt er til að fjallað verði sérstaklega um. Í fyrsta lagi að metnir verði þættir sem snúa að stjórnsýslu og stjórnun Vegagerðarinnar. Í öðru lagi þættir sem varða meðferð almannafjár og ráðstöfun til vegaframkvæmda. Í þriðja lagi þættir sem varða öryggi vegfarenda á þjóðvegum landsins (Forseti hringir.) og eftirlit með vegaframkvæmdum. Allt eru þetta veigamikil atriði

forseti. Við ræðum hér mál sem hefur með einum eða öðrum hætti verið á dagskrá allra ríkisstjórna sem starfað hafa frá efnahagshruninu haustið 2008. Sú staða sem nú er uppi, að meiri hluti íslensks bankakerfis sé á forræði og á áhættu ríkisins, hefur enda aldrei verið markmiðið í lengri tíma. Þann 18. desember síðastliðinn féllst ég á tillögu Bankasýslu ríkisins um sölumeðferð á eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka. Áður hafði málið verið rætt á vettvangi ráðherranefndar um efnahagsmál og endurskipulagningu fjármálakerfisins og kynnt í ríkisstjórn. Greinargerð þess efnis var lögð fyrir nefndir þingsins í samræmi við áskilnað í lögum og hafa fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd haft málið til umfjöllunar. Bankasýslu ríkisins var komið á fót með lögum árið 2009 í tíð ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Bankasýslan fer nú með eignarhald ríkisins á Íslandsbanka, Landsbankanum og Sparisjóði Austurlands í samræmi við lög um Bankasýslu ríkisins og eigendastefnu ríkisins á hverjum tíma. Í lögum segir m.a. að Bankasýslan skuli í starfsemi sinni leggja áherslu á endurreisn og uppbyggingu öflugs innlends fjármálamarkaðar og stuðla að virkri og eðlilegri samkeppni á þeim markaði. Um sölumeðferðina gilda lög um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum en þau lög voru samþykkt hér á Alþingi árið 2012.

og er, eins og hér hefur verið rakið, að öllu leyti í samræmi við ákvæði þeirra laga sem sett voru árið 2012, hvort sem varðar umgjörð, tímalínu, umsagnarfresti eða önnur atriði. Í greinargerð með frumvarpi til laganna sem hv. þingmaður mælti fyrir segir m.a. um eignarhald ríkisins, með leyfi forseta: „Þetta nýja eignarhald stafar því ekki af markvissri stefnu um að auka umsvif ríkisins á fjármálamarkaði heldur er um að ræða afleiðingar og viðbrögð við hruni fjármálakerfisins. Með vísan til þessa eru ekki taldar forsendur til þess að ríkið verði langtímaeigandi eignarhluta í fjármálafyrirtækjum heldur losi um þá með sölu, að undanskildum skilgreindum lágmarkshlut í Landsbankanum hf. sem nú er í meirihlutaeigu ríkisins.“ Á þeim tíma Á þeim tíma sem þessi orð féllu fór ríkið einungis með 5% eignarhlut í Íslandsbanka en eignaðist síðar bankana að fullu sem hluta af stöðugleikaframlögum kröfuhafa Glitnis. Það framsal stóð í engum tengslum við stefnu um að auka hlut ríkisins í bankarekstri heldur var framsal hlutabréfanna til ríkisins nauðsynleg til að greiða fyrir afnámi gjaldeyrishafta og tryggði kröfuhöfum þessa fallna banka greiðara aðgengi að öðrum eignum hans. Þess má geta að þessir fyrrum eigendur bankans höfðu leitað að nýjum eiganda um margra ára skeið án þess að ríkið sýndi nokkurn tímann á þeim tíma áhuga á því að stíga inn í þá mynd sem mögulegur kaupandi. Þetta er allt vert að hafa í huga á þessum tímapunkti, auk þess sem það er beinlínis bundið í lög að losa beri um eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka, stuðla að virkri og eðlilegri samkeppni og dreifðri eignaraðild. Söluáformin koma ekki aðeins fram í gildandi lögum heldur koma þau einnig fram í eigendastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki og auk þess hafa þau staðið í stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar. Mikilvægi þess að draga úr eignarhaldi ríkisins kemur skýrt fram í niðurstöðum Hvítbókar um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið, en hvítbókin er afurð umfangsmikillar og vandaðrar vinnu sérfræðinga og var rædd hér á Alþingi á sínum tíma. Í niðurstöðum hvítbókarinnar kemur fram að ekki sé ákjósanlegt að sami aðili, þar með talið ríkið, sé ráðandi á markaðnum til að tryggja samkeppnisaðhald. Þó kemur einnig fram að ákjósanlegt sé að ríkið sé eigandi að hluta viðskiptabankakerfisins og í þeim anda segir í eigendastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki að ríkið verði áfram eigandi verulegs eignarhlutar í Landsbankanum til langframa. Um Íslandsbanka segir hins vegar í eigendastefnunni að stefnt sé að sölu hans. Virðulegur forseti. Staða Íslandsbanka er sterk, bæði fjárhagslega og markaðslega. Eiginfjárhlutfall bankans er hátt og arðsemi byggist nú á reglulegri starfsemi fremur en óreglulegum liðum eins og átti við fyrir nokkrum árum. Í lánshæfismatsskýrslu Standard & Poor's frá 26. maí síðastliðnum fyrir Íslandsbanka kemur fram að auk sterkrar eiginfjárstöðu liggi fjölþættir styrkleikar bankans m.a. í háu vogunarhlutfalli, sterkri markaðsstöðu á innlendum markaði og takmarkaðri fjármögnunarþörf á skuldabréfamarkaði. Ytri aðstæður eru enn fremur hagstæðar þrátt fyrir yfirstandandi heimsfaraldur. Í útgefnu efni fjármálastöðugleikanefndar frá seinni hluta síðasta árs kemur skýrt fram að eigin- og lausafjárstaða stóru bankanna sé almennt sterk fyrir miklar arðgreiðslur undanfarin ár. Þar segir einnig að bankarnir hafi átt greiðan aðgang að fjármagni til endurfjármögnunar og búi yfir miklum viðnámsþrótti til að takast á við neikvæðar afleiðingar farsóttarinnar. Greiningar fagaðila sýna einnig sterka stöðu bankanna og því má leiða líkur að því að verðmat markaðarins á Íslandsbanka endurspegli alla þessa styrkleika. Eðlilegt er hins vegar að spurt sé hvaða áhrif kórónuveirufaraldurinn geti haft á verðmat banka almennt og við hvaða almennu markaðsaðstæður sé verið að huga að skráningu bankans á markað. Í því sambandi má líta til þess að hlutabréf í evrópskum bönkum hafa hækkað mjög verulega á undanförnum mánuðum. Hlutabréf í evrópskum bönkum hafa hækkað um 37% frá því að Bankasýslan féll frá síðustu tillögu um sölu á Íslandsbanka, sem var í mars 2020. Ef við lítum okkur aðeins nær má sjá að hlutabréf í Arion banka hafa aldrei staðið jafn hátt, hafa aldrei verið jafn hátt metin frá skráningu þess banka á markað, og hafa verið að hækka undanfarna mánuði og jafnvel undanfarnar vikur. Í þessu sambandi má sömuleiðis nefna að vísitala aðallista Kauphallarinnar hefur hækkað um 60% frá marsmánuði síðastliðnum. Hér má einnig geta þess að frá því að heimsfaraldur skall á hafa

Þrátt fyrir þá góðu stöðu sem hér hefur verið lýst má þó ekki gera ráð fyrir að Íslandsbanki, með þá sterku stöðu sem hann hefur, verði áfram einhvers konar stöðug uppspretta stórra arðgreiðslna til ríkisins til lengri tíma verði hann ekki seldur. Hér ber að hafa í huga að fram til ársins 2016 var arðsemi samkvæmt uppgjöri viðskiptabankanna verulega umfram arðsemi af reglulegum rekstri. Arðsemina mátti hins vegar að stærstum hluta rekja til jákvæðra virðisbreytinga en ljóst er að tímabil slíkra umframarðgreiðslna er liðið. Þegar við ræðum um fyrirhugaða sölumeðferð er mikilvægt að hafa í huga að það laga- og regluumhverfi sem við búum við í dag er afrakstur mikillar vinnu, mikillar þinglegrar meðferðar og endurspeglar breytingar sem nauðsynlegt var að gera og hafa tekið gildi. Umgjörð um bankarekstur hefur þannig breyst verulega, og ég vil segja til hins betra, bæði hér á landi og annars staðar í Evrópu frá því að bankarnir féllu á árinu 2008. Kröfur um eftirlit hafa stóraukist auk þess sem fjárfestar sem hyggjast fara með virkan eignarhlut í bönkum þurfa nú að standast mun strangari kröfur til að mynda um hæfismat. Eiginfjárkröfur hafa aukist verulega en í því samhengi má hafa í huga að samkvæmt nýjasta áhættuvísi Evrópska bankaeftirlitsins var eiginfjárhlutfall banka á Íslandi það þriðja hæsta í löndum Evrópu. Sömuleiðis má nefna reglur um eiginfjárauka, laust fé lánastofnana og fjármögnunarhlutfall í erlendum gjaldmiðlum. Allt eru þetta atriði sem hafa tekið breytingum til hins betra. Við höfum stóreflt starfsemi eftirlitsstofnana. Síðast tókum við það skref í því efni að sameina Fjármálaeftirlitið og Seðlabankann en það var gert í ársbyrjun 2020. Loks má nefna að ég hef lagt fyrir Alþingi frumvarp þar sem lagt er til að að stöðutaka kerfislega mikilvægra viðskiptabanka verði takmörkuð en með því viljum við lágmarka áhættu innstæðueigenda og ríkissjóðs af fjárfestingarbankastarfsemi viðskiptabankanna. Samandregið er markaðurinn í dag heilbrigður og á engan hátt sambærilegur því sem þekktist fyrir bankahrunið 2008. Öll umræða þarf því að taka mið af þessum breytingum. Ég leyfi mér að vísa hér til nokkuð umfangsmikillar úttektar í hvítbókinni auk þess sem Samtök fjármálafyrirtækja gáfu út sérstakan bækling, eða reyndar væri kannski nær að segja heila bók, um allar þessar breytingar fyrir nokkrum árum. Það er fleira sem er að breytast. Það sem er að breytast fyrir fjármálafyrirtækin, ekki bara á Íslandi heldur alþjóðlega, er einfaldlega samkeppnisumhverfi Samhliða örri tækniþróun og tilkomu fjártæknifyrirtækja þurfa bankar að vera stöðugt á tánum til að verða einfaldlega ekki undir. Ég held að ríkið sé hvorki vel til þess fallið að leiða þá þróun sem fram undan er né til að bera áhættuna af því sem fylgir þessum miklu breytingum. Ég held að það fari betur á því að aðrir undirbúi og leiði, sem nýir eigendur í fjármálakerfinu, þessa nýju tíma sem við okkur blasa, enda er það svo að hvergi annars staðar í Evrópu eru umsvif ríkisins á bankamarkaði nærri því hlutfallslega jafn mikil og hér á landi. Raunar þarf að leita alla leið til ríkja á borð við Kína, jafnvel Norður-Kóreu, til að finna viðlíka eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum. Hér má hafa í huga að eignarhald ríkisins verður enn verulegt í alþjóðlegum samanburði, jafnvel þegar búið verður að selja Íslandsbanka í heild sinni.

Við seljum þannig hluta í bankanum samhliða því að skrá hann á innlendan hlutabréfamarkað. Í því samhengi hefur oft verið horft til þess að við gætum selt um fjórðungshlut. Það kann að vera að það henti okkur að hlutfallið verði eitthvað hærra eða jafnvel lægra, allt eftir eftirspurn, en það ræðst mjög mikið af því ferli sem fram undan er. Fjórðungshlutur er viðmiðunarhlutfall sem tengist því að menn fari í frumskráningu. Það gæti þurft undanþágur til að skrá minna en það gæti líka hentað ríkinu ágætlega að selja eitthvað örlítið meira. Þetta verðum við að láta ráðast eins og Bankasýslan hefur lagt til, en við leggjum upp með það hér í greinargerð til þingsins að telja u.þ.b. fjórðungshlut. Ég vil rétt víkja að því ferli sem fram undan er. Það hefur margt verið sagt um það. Það er t.d. sagt í umræðunni þessa dagana að ríkið sé að ráðast í sölu á ríkiseign í einum grænum hvelli og í mikilli óvissu um ýmsa þætti. Staðan sé mjög svört þegar kemur að lánabókinni og hagsmunir almennings ráði ekki för.

Þannig verða ráðnir sérfræðingar til að annast söluferlið, áreiðanleikakannanir verða framkvæmdar, ráðist í fjárfestakynningu, verðmætamat þarf að framkvæma og útbúa útboðslýsingu. Það er fyrst að loknum þessum mikilvæga undirbúningi, þessum mikilvæga aðdraganda, sem endanleg ákvörðun verður tekin. Sú ákvörðun mun ráðast af aðstæðum eins og þær eru á þeim tímapunkti, áhuga fjárfesta, væntingum um verð, uppgjöri bankans og almennum markaðsaðstæðum. Þessi atriði koma ágætlega fram í minnisblaði Bankasýslu ríkisins sem lögð hefur verið fram á þinginu til nefnda. Í þessu felst að bankinn er skoðaður að innan og utan, ef svo mætti orða hvort sem er eignasafn hans, uppgjör hans, önnur atriði í starfseminni sem máli skipta. Þannig mun nýr ársreikningur liggja fyrir þegar að þessu kemur, skýrari mynd af þróun heimsfaraldursins, stöðu bólusetninga svo dæmi sé nefnt, og við munum hafa betri sýn á væntingar um viðspyrnu í efnahagslífinu. Allt þetta mun liggja betur fyrir þegar endanlegt verðmat, útboðslýsing og önnur gögn liggja fyrir og hafa verið smíðuð. Ef ríkið væntir þess, þegar þar er komið sögu, að ekki muni fást ásættanlegt verð fyrir selda hluti þá verður sölunni einfaldlega frestað eða fallið frá henni. Það myndu allir skynsamir eigendur fyrirtækja gera við sambærilegar aðstæður. En með því opna útboðsferli sem fyrirhugað er verður tryggt það gagnsæi sem kallað er eftir og það er nauðsynlegt til þess að eðlileg eigendaskipti sem sátt getur tekist um geti átt sér stað. stað. Þrátt fyrir allt það sem hér hefur verið lýst, góða stöðu bankans og hagfelldar ytri aðstæður, skýrar niðurstöður hvítbókar, samræmi við lög og eigendastefnu ríkisins, þá heyrast enn raddir, stöðugt heyrast ákveðnar raddir þess efnis að bankasala sé ekki tímabær þrátt fyrir allt. Þetta er ekki að heyrast fyrst núna. Þessar raddir hafa heyrst ár eftir ár, í hvert sinn reyndar sem möguleg sala bankanna ber á góma. góma. Óhjákvæmilega læðist að manni sá grunur að sú afstaða snúist í reynd um hugmyndafræði en ekki um tímasetningar. Það er ekki hægt að horfa fram hjá því að þeir sem helst tala gegn því að losa um hlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum eru einmitt þeir hinir sömu og vilja umfang ríkisins sem mest, tala almennt fyrir hærri sköttum, tortryggja einkaframtakið og telja meira að segja núna, í mestu efnahagslægð sem við höfum gengið í gegnum í heila öld og þrátt fyrir gríðarlegan halla á ríkisfjármálum, ástæðu til að auka verulega við í ríkisrekstrinum. Sú afstaða að nú sé ekki rétti tímapunkturinn er þess vegna í reynd yfirvarp þeirra sem vilja einfaldlega aukinn ríkisrekstur. Með fyrirhugaðri sölumeðferð fjölgar fjárfestingarkostum íslensks almennings, lífeyrissjóða og annarra fjárfesta á sama tíma og eignarhald bankanna færist til samræmis við gildandi lög og langtímamarkmið. Þetta má draga saman í að við stefnum einfaldlega að heilbrigðara eignarhaldi fjármálafyrirtækja á Íslandi. Það skiptir máli fyrir það samkeppnisumhverfi sem við höfum skapað fyrir fjármálastarfsemi auk þess sem við drögum með þessu úr áhættu ríkisins. Samtímis minnkum við þann verulega fórnarkostnað sem felst í að geyma gríðarháar fjárhæðir íslensks almennings í bankastarfsemi. Þeir fjármunir sem losna með sölunni nýtast þannig í áframhaldandi stuðnings- og viðspyrnuaðgerðir stjórnvalda, draga úr þörf fyrir lántökur og gera okkur betur kleift að ráðast í samfélagslega arðbærar fjárfestingar. Salan er til þess fallin að auka enn á tiltrú fjárfesta og auðvelda öflun lánsfjár fyrir ríkissjóð en trúverðug stefna okkar í lánamálum hefur fengið góð viðbrögð og vakið traust á markaði undanfarnar vikur. Tillaga um sölu á eignarhlutanum er í ljósi þessa tímabær, alls ekki ótímabær, þvert á móti. Þetta er rétti tíminn. Skynsemisrök mæla hreinlega með því að láta reyna á sölu eignarhluta í bankanum og samhliða skráningu á bankann til að uppfylla markmið okkar sem við höfum getað staðið ágætlega saman um þvert á allt tal um tímasetningar, um gagnsæi, dreifða eignaraðild o.s.frv. Virðulegi forseti. Með auknum bólusetningum Íslendinga og reyndar nágrannaþjóða sjáum við loks fram á bjartari tíma. Sá árangur sem náðst hefur í að styðja við heimili og fyrirtæki undanfarna mánuði byggir á traustum grunni ábyrgrar hagstjórnar. Slík stefna felst öðru fremur í að taka réttar ákvarðanir á réttum tíma, draga úr áhættu og lágmarka óþarfa skuldsetningu ríkisins. Með fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, sem samþykkt var undir lok síðasta árs, er leiðin mörkuð að jafnvægi í fjármálum hins opinbera. Sala á eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka fellur vel að þeim meginmarkmiðum sem fram koma í fjármálaáætluninni og styður við aðrar aðgerðir stjórnvalda um að lágmarka efnahagslegan skaða af efnahagslægðinni og tryggja heilbrigði landsmanna og öryggi. Það er í þessum anda sem ríkisstjórnin hefur unnið allt þetta kjörtímabil með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi og í þeim anda ætlum við að halda áfram. Það mun skila sér í bættum lífskjörum, trausti og trú á efnahagsstjórninni. Hér er þess vegna verið að stíga mikilvægt skref, enn eitt skrefið fram á við á braut til betri lífskjara.

Getur hæstv. ráðherra ekki tekið undir það með mér að það að selja Íslandsbanka í allri þessari óvissu auki á óvissuna enn frekar fyrir viðskiptavini bankans, einkum þá sem nú eru með lánin sín í frystingu, að með nýjum eigendum verði önnur eigendastefna ofan á við fjárhagslegu endurskipulagninguna sem fram undan er? Telur hæstv. ráðherra að hann geti tryggt að nýir eigendur knýi ekki fram fullar heimtur af lánum í frystingu og vanskilum og við taki sala hótela, gistiheimila, jarða og annarra eigna úti um allt land

uppi núna er ekkert yfirþyrmandi. Við erum komin með bóluefni og það sér fyrir endann á þessari krísu. Eða hvað var hv. þingmaður eiginlega að hugsa þegar hún mælti fyrir lögum um sölumeðferð á eignarhlutum ríkisins fyrir mörgum árum síðan, 2012, þegar við vorum föst í höftum, þegar lánasöfn bankanna voru

kæmust í það ráðuneyti eftir kosningar sem voru vorið 2013. Það var sú sem hér stendur að hugsa. Þess vegna búum við við umgjörð sem er þokkaleg í dag. Jafnvel þó að ákvörðunin um að selja banka sé sögð vera byggð á hvítbók um fjármálakerfið er ekki farið eftir þeim aðalatriðum sem þar koma fram um söluna, t.d. að hugsa þurfi heildstætt um framtíðareignarhald bankanna og ef Íslandsbanki yrði seldur þá ætti það að vera til erlends aðila með reynslu af bankarekstri. Nú á að skrá bankann aðeins á innanlandsmarkað. Hverjir eru líklegir kaupendur að bankanum? Verða það lífeyrissjóðirnir sem verða þá eigendur að Íslandsbanka eins og Arion banka, eru viðskiptavinir bankanna og eru jafnframt

er ágætt að það skyldi hafa verið mælt fyrir því máli og samþykkt hér á þinginu hvernig við skyldum standa að sölu banka ef til þess kæmi. En það er nákvæmlega það sem við erum að gera. Hv. þingmaður sagði að hún hefði þurft að koma hérna 2012 til að ákveða hvernig við myndum gera það og þegar við erum að fylgja nákvæmlega þeim leiðbeiningum, ganga niður þann veg, þá segir hún: Ja, það eina sem er að er að þetta er ekki tímabært. En það eru liðin níu ár. Hv. þingmaður hefur á hverju ári, ávallt þegar málið ber á góma, flutt þá ræðu. Þetta er málflutningur með mjög holan hljóm. Hverjir munu koma? Það liggur við að ég segi að þetta sé næstum því ekki svaravert.

Herra forseti. Mörg fyrirtæki og margir einstaklingar eru í sárum og eru í viðkvæmri stöðu vegna þess efnahagsáfalls sem hefur hlotist af þessu veirufári.

vegna sölu á hlutum ríkisins í Íslandsbanka. Þar eru þessi markmið ágætlega skýrð, taldi ég. Ég taldi að við þyrftum ekki að lesa það aftur upp í þessari umræðu, en ég bendi bara á samantektina. Þar geta menn séð helstu markmiðin: Að minnka áhættu ríkisins, að efla virka samkeppni, að hámarka endurheimtur ríkissjóðs, stuðla að fjölbreyttu, heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi til lengri tíma, að auka fjárfestingarmöguleika, að minnka skuldsetningu ríkisins. Það er svo sem hægt að segja

Má ég vekja athygli á því að ríkissjóður er á þessu ári rekinn með 40% halla af tekjum. Að sjálfsögðu erum við í lántökum og það mun draga úr þörfinni fyrir lántökur með því að við losum um eignarhluti.

og stilla þessu þannig upp að þeir sem eru á því að ríkið eigi allt bankakerfið, af því að það sé langbesta fyrirkomulagið, opni sig bara aðeins um það? Mér finnst hv. þingmaður vera að segja að það sé algerlega galin hugmynd

að hv. þingmaður virtist vera þeirrar skoðunar að ríkið ætti alltaf að eiga banka. Kannski er það svo að hv. þingmaður telur að við einhverjar aðstæður væri hægt að selja banka. Það er mín skoðun að nú sé góður tími til að stíga þetta skref, ekki að selja allan eignarhlutinn heldur að skrá bankann á markað, losa um tiltekinn hluta af eignarhaldi ríkisins og halda þannig opnum þeim möguleika að í framhaldinu, á næstu árum, sé hægt að losa enn frekar um eignarhaldið. Kvartað er undan því að við gerum þetta ekki

og það er vissulega fólk sem vill alltaf selja og sumir sem vilja aldrei selja, og ég satt að segja stend á milli og veit ekki alveg hvað skal gera, þá langar mig til að sjá hlutlaus viðmið. En kann að vera að það sé bara enginn vilji fyrir hlutlausum viðmiðum því að þá þyrfti einhver sannleikur að liggja fyrir? Rökin sem hafa komið fram eru að það sé ekki hættulegt að selja núna. Gott og vel. Ég spyr hæstv. ráðherra: Eru einhver rök fyrir því að það sé æskilegt á þessum tímapunkti? Þau rök hef ég ekki enn þá heyrt.

taka til varna þegar sagt er að ég hafi á öllum tímum alltaf mælt með sölu. Það er bara rangt. Síðasta vor sagði ég til dæmis: Þetta er ekki góður tími til að ráðast í bankasölu, út af aðstæðum sem höfðu skapast. Ég sagði líka í upphafi þessa kjörtímabils: Það er ekki tímabært að hefja sölu á bankanum, við þurfum að dýpka umræðuna, ljúka ákveðnum kerfisbreytingum. Við ákváðum að ráðast í gerð hvítbókar sem lögð var fyrir þingið sem nauðsynlegur aðdragandi að því að taka ákvörðun til framtíðar. Það er hægt að segja að það hafi heldur ekki verið tímabært að selja 5% hlut í bankanum á sínum tíma meðan að 95% eignarhaldið var í fullkomnu uppnámi.

að það væri ekki endilega skaðlegt. Það er eitthvað sem ég er alveg tilbúinn til að kaupa í ljósi þess að það er ýmislegt jákvætt í gangi á hlutabréfamörkuðum þótt merkilegt kunni að virðast í ljósi aðstæðna. Það eru kannski einhverjar aðstæður sem eru fínar, en ekkert af þessu er í sjálfu sér rök fyrir því að selja. Þetta eru bara rök fyrir því að það sé ekki endilega hættulegt að selja.

og margir tala um að það sé ekki tímabært eða einhverjar aðrar aðstæður séu uppi sem mæli gegn því, sú lykt af því að að baki því sé hugmyndafræðilegur ágreiningur. Bestu rökin fyrir því að selja bankann eru einfaldlega þessi hér: Ríkið á ekki að standa í bankarekstri, ríkið á ekki að vera leiðandi í bankarekstri á Íslandi. Ríkið á ekki að ráða yfir tveimur af þremur kerfislega mikilvægum bönkum. Íslenska ríkið er með langstærsta eignarhlut allra ríkja í Evrópu og þótt víðar væri leitað í sínu fjármálakerfi. Þetta eru einföldu rökin. Ef menn hafa ekki trú á þessum rökum þá held ég að við munum aldrei ná saman um verð eða tímasetningu eða nokkurn annan skapaðan hlut vegna þess að menn eru einfaldlega þeirrar skoðunar að ríkið hafi hlutverki að gegna sem (Forseti hringir.) leiðandi afl og megineigandi fjármálakerfisins í viðkomandi landi.

Það er eðlilegt að setja hlutina í samhengi og ríkið væri ekki eigandi Íslandsbanka nema vegna þess að hann var liður í því að gera upp svokölluð stöðugleikaframlög

ég held að mér sé óhætt að segja að hafi verið stærsta efnahagsaðgerð Íslandssögunnar og gjörbreytti stöðu landsins efnahagslega á skömmum tíma.

Raunar má segja að með þessum aðgerðum séu viðbrögðin nú fjármögnuð, viðbrögð við tekjufalli ríkisins og mjög auknum útgjöldum. Og fyrst við setjum þetta í þetta samhengi þá er auðvitað eðlilegt að draga þá ályktun að þessi banki hafi ekki verið afhentur ríkinu eða ríkið ekki tekið hann yfir til þess að geta rekið banka til framtíðar, einn eða tvo eða þrjá þess vegna, heldur sem greiðsla. Hins vegar má ekki heldur líta fram hjá því að sú leið var farin að yfirtaka Íslandsbanka

og það fylgdi sögunni að ef hann yrði ekki seldur á tiltekinn hátt innan tiltekins tíma gæti ríkið yfirtekið þann banka líka. Þetta var gert ekki hvað síst til þess að það skapaðist tækifæri eftir bankahrunið til að endurskipuleggja fjármálakerfið á Íslandi þannig að það virkaði betur fyrir almenning og fyrirtæki í landinu. En það tækifæri hefur hins vegar ekki verið nýtt og að því snúa helstu áhyggjur mínar varðandi þessa tímasetningu. Við þekkjum auðvitað að einhverju leyti, væntanlega flestir eða margir hér, hvernig fór með Arion banka. Nú er hættan sú að Íslandsbanki verði einkavæddur án þess að menn sjái til lands með það hvernig fjármálakerfi við viljum byggja upp á Íslandi og hvernig menn vilja nýta það einstaka tækifæri sem í þessari stöðu felst. Fyrir síðustu kosningar lagði Miðflokkurinn fram heildaráætlun um hvernig hægt væri að framkvæma þetta, hvernig hægt væri að endurskipuleggja íslenska fjármálakerfið. Þar var allt undir, bankarnir og lífeyrissjóðirnir líka. Markmiðið var ekki að ríkið tæki yfir rekstur fjármálakerfisins til frambúðar heldur að það nýtti þá stöðu sem var til staðar til þess að gera markaðnum kleift að starfa eðlilega, koma á heilbrigðum markaði í fjármálakerfinu. Markaðurinn er ekki orðinn heilbrigður. Við sjáum það t.d. núna á því að bankarnir hafa ekki fylgt vaxtalækkunum Seðlabankans.

Þetta gerist við þær aðstæður þegar fyrirtækin í landinu og heimilin eru hvað síst í stakk búin til að borga óeðlilega háa vexti. Þetta bitnar sérstaklega á litlu og meðalstóru fyrirtækjum landsins. Það er ekki betra að einkabanki viðhafi vaxtapíningu eða vaxtaokur heldur en ríkisbanki. Áður en ráðist er í einkavæðingu bankans þurfum við að sjá betur til lands varðandi hvernig við viljum skipuleggja fjármálakerfið á Íslandi eða sjá það þróast. Stærri fyrirtæki hafa að jafnaði við þessar aðstæður betri kjör en þau minni, geta jafnvel fjármagnað sig erlendis. Fyrir vikið lendir þetta álag

Atvinnulífið getur ekki þrifist almennilega við þessar aðstæður, hvað þá þegar bætist ofan á sú krísa sem við erum að ganga í gegnum. Samanlagður hagnaður bankanna var líklega um 40 milljarðar á síðasta ári sem liggur fyrir og það uppfyllir ekki kröfuna um 10% ávöxtun á eigið fé. þyrftu þeir að auka álögur á lántakendur um sem nemur 40 milljörðum á ári. Til samanburðar þá er það álíka mikið og nemur öllum hagnaði sjávarútvegsfyrirtækja samanlagt fyrir skatta og vexti þannig að þarna er um gríðarlega mikla hagsmuni fyrir samfélagið að ræða.

til að endurskipuleggja íslenska fjármálakerfið og með því spara fyrir heimilin og gera atvinnurekstur og uppbyggingu og verðmætasköpun í landinu hagkvæmari og skilvirkari.

En þau verðmæti sem felast í því að koma á eðlilegri, heilbrigðri samkeppni og eðlilegu vaxtaumhverfi á Íslandi munu alltaf verða miklu meiri en nemur þeim verðsveiflum á bankanum. Í fyrrnefndum tillögum okkar um endurskipulagningu fjármálakerfisins fyrir síðustu kosningar vorum við með tillögur um hvern banka fyrir sig. Aðstæður eru auðvitað breyttar eftir það sem gerðist með Arion banka, en í tilviki Íslandsbanka lögðum við til að leitast yrði við að selja hann erlendum viðskiptabanka, t.d. norrænum viðskiptabanka. Þetta er nokkuð sem er langt í frá að vera fullreynt. Stjórnvöld þurfa að gera sér grein fyrir því að slíkt gerist ekki af sjálfu sér. Það þarf tilstuðlan stjórnvalda. Þau þurfa að sýna vilja til að slík sala fari fram og einhverja vissu um hvernig fjármálakerfið á Íslandi þróast. Það mun enginn mæta hér óboðinn og

þriðjungs eignarhlut í bankanum til jafns. Allir landsmenn fengju jafnan hlut í bankanum og svo yrðu tímatakmörk af því hvenær hefja mætti viðskipti með þau

Lífeyrissjóðirnir virðast eins og sakir standa líklegastir til að geta keypt Íslandsbanka. Þeir eiga þegar stóran hlut í Arion banka, eins og menn þekkja, og eru auk þess mjög umsvifamiklir í samkeppni við bankana. Það hlýtur að valda okkur nokkrum áhyggjum út frá samkeppnissjónarmiðum. En aðalatriðið í þessari fyrstu ræðu er þetta, herra forseti: Það er ekki búið að gera það sem þarf að gera og hægt er að gera til að koma á heilbrigðu fjármálakerfi áður en ráðist er í sölu bankans.

Hvað verður um peningana? Jú, við heyrum þau rök að ríkið hafi eytt svo miklum peningum og skuldirnar aukist svo mikið að það veiti ekki af að borga þær niður. En síðast þegar við heyrðum af áformum stjórnvalda varðandi hugsanlega sölu Íslandsbanka var það í frumvarpi um stofnun nýs opinbers hlutafélags um borgarlínu, ekki hvað síst. Þar var nefndur sá möguleiki að selja Íslandsbanka til að fjármagna borgarlínu og aðrar samgönguframkvæmdir. Fyrir vikið hlýtur maður að hafa áhyggjur af því að ef ráðist yrði í þessa sölu nú án þess að undirbúningur hafi klárast, þá verði það sem kemur fyrir bankann nýtt í óarðbær, óskynsamleg verkefni. hvort tveggja þarf að liggja fyrir, hvað gerist fyrir sölu og hvað gerist eftir sölu. Það á að mínu mati ekki að vera að spreða peningum í óarðbærar framkvæmdir. Til að ljúka þessari fyrstu ræðu, herra forseti, ítreka ég að við erum enn þá með einstakt tækifæri til að koma loksins á heilbrigðu fjármálakerfi á Íslandi. Í því felast gríðarleg verðmæti fyrir samfélagið og það er mikilvægt að nýta það tækifæri áður en að ríkið ræðst í einkavæðingu, enda þótt það sé alveg ljóst og hafi verið frá upphafi að ekki stæði til að eiga bankann eða reka hann sem ríkisbanka til framtíðar heldur að hámarka virðið sem fengist fyrir hann. En hámörkun virðisins næst ekki hvað síst, og jafnvel fyrst og fremst, með því að samhliða sölunni eða fyrir söluna verði búið að gera þær endurbætur á íslenska fjármálakerfinu sem svo sannarlega er þörf á.

um markaðinn og þróun hans til framtíðar þegar við stöndum á þeim tímamótum að vera að velta fyrir okkur sölu á verulegum eignarhlut ríkisins. Ég skil hv. þingmann þannig að hann telji markaðinn ekki heilbrigðan og að það hefði þurft að minnka bankana þannig að arðsemiskrafa eigendanna standi ekki til jafn

Þannig er til að mynda eigið fé allra íslensku bankanna yfir 20% samanborið við kannski 6–7% fyrir hrun. Þetta er algjör umbylting á umhverfinu. Þetta veldur miklum kostnaði í bankakerfinu sem getur auðvitað haft áhrif á kröfu bankanna um vaxtamun. En hvað er það sem hv. þingmaður á við þegar hann segir að minnka eigi bankana? Á sama tíma bendir hann á að við erum í dálitlum vanda með íslensku bankana hvað varðar stærðarhagkvæmnina. Færa má fyrir því rök að við gætum náð stærðarhagkvæmni með því jafnvel að leyfa samruna banka sem almennt hefur ekki verið samhljómur um og mikið álitamál hvort það væri heilbrigðismerki á íslenska fjármálamarkaðnum (Forseti hringir.) að stóru bönkunum myndi fækka,

því efni sker Ísland sig algjörlega úr hvað varðar kröfuna um eiginfjárauka, sem er mikill baggi á

láni. Aðstæður núna kalla á að þarna verði gerð breyting á. Ísland getur varla ætlað sér að vera í algerum sérflokki hvað þetta varðar, með þessar kröfur sem, eins og ég hef ítrekað nefnt,

í Evrópu þar sem bankarekstur er að stærstu leyti í höndum ríkisins. En þessa hluti, regluverkið, og hvað er óhætt og hvað er rétt að gera núna, finnst mér eðlilegt að við leiðum til lykta áður en að bankinn er seldur með þessu óbreytta regluverki, sem virkar ekki við núverandi aðstæður þegar varasjóðurinn

Ástæður þess að við höfum hlutina með þessum hætti má rekja til þess sem gerðist hér við fall bankanna. Þá töldu menn að viðnámsþróttur bankakerfisins væri algerlega ófullnægjandi og þessar eiginfjárkröfur kæmu í veg fyrir að eitthvað viðlíka gæti gerst. Enda sjáum við það núna, má segja, í þessari ótrúlega djúpu efnahagslægð sem við erum stödd í, að bankarnir þola þetta álag. Seðlabankinn hefur létt af fjármálafyrirtækjunum kvöðum, en það má alveg spyrja sig, og mér finnst þetta málefnalegt innlegg inn í umræðuna hér, hvar við eigum nákvæmlega að draga mörkin. Við þurfum m.a. að spyrja okkur að því hvort það sé eitthvað í lögunum eða reglunum sem slíkum eða hvort þetta liggi mögulega í því hvernig reglunum er beitt af hálfu Seðlabankans í dag; þ.e. krafan um áhættuvogina, hvernig hún er samansett, og hvernig aukarnir eru stilltir hverju sinni. Bankinn tók

án þess að fórna of miklum hagsmunum í þessum efnum, hversu litlar kröfur er ásættanlegt að hafa á bankana þannig að (Forseti hringir.) bankarnir geti lánað á sem bestum kjörum?

Herra forseti. Þetta voru prýðisgóðar vangaveltur hjá hæstv. ráðherra. Hann þekkir þessi mál betur en margir aðrir af áralangri reynslu af því að fást við þetta kerfi.

og sjá til lands, sjá fyrir sér hvernig hægt sé að þróa fjármálakerfið þannig að það verði heilbrigðra áður en ráðist er í einkavæðingu sem getur ella endað með því að bankinn færi t.d. í hendur

þeir komast hjá því að fylgja vaxtalækkunum Seðlabankans og leggja aukaálögur, það má jafnvel kalla það okur, á viðskiptavini bankanna, álögur sem bitna á heimilunum og sérstaklega á minni fyrirtækjum í landinu.

en ég hvet hann til að þróa þetta áfram og vera lengra kominn með þróun fjármálakerfisins áður en ráðist verður í einkavæðingu Íslandsbanka.

Herra forseti. Rökin fyrir mikilvægi þess að selja Íslandsbanka núna eru hvorki skýr í tillögu Bankasýslunnar né í greinargerð hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra.

í djúpri efnahagslægð. Í öðru lagi að hlutabréf á innlendum mörkuðum hafi hækkað um helming og farsæl hlutabréfaútboð hafi átt sér stað með mikilli þátttöku almennings. Það er talið gefa til kynna að nú sé góður tími til að selja. Fjármálamarkaðir hafa hækkað undanfarin ár hér á landi og erlendis því að þeir vænta áframhaldandi efnahagslegs stuðnings frá hinu opinbera og seðlabönkunum. Það er hæpin röksemd fyrir sölu á banka. Í greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra er nefnt að stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar segi að stefnt skuli að sölu á bankanum. Stjórnarsáttmálinn var saminn síðla árs 2017. Telja stjórnarliðar virkilega að ekkert hafi breyst í efnahagslífinu hér eða erlendis við heimsfaraldurinn? Ákvörðunin er ekki ákjósanleg eða skynsamleg vegna þess að hún er í stjórnarsáttmála heldur þarf hún að vera rökstudd með hag almennings að leiðarljósi og skýrt þarf að koma fram hvers vegna mikilvægt sé að hefja söluferlið þegar óvissa er mikil í heimsfaraldri. Þá eru notaðar sömu skýringar og í hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið þar sem ástæðan fyrir mikilvægi sölu bankanna er í raun helst sú að slæmt sé að ríkið sé eigandi. Ástæður í greinargerð fjármálaráðherra fyrir því að selja vel stæðan banka sem mun leika lykilhlutverk við að endurskipuleggja fyrirtæki eftir heimsfaraldur í dýpstu efnahagslægð í 100 ár eru óskýrar og mikilvægast virðist að hefja ferlið núna strax svo bankinn verði kominn í annarra hendur í sumar. Ekki er að finna í gögnum þeim sem fylgja málinu af hálfu Bankasýslunnar eða fjármála- og efnahagsráðuneytisins hvers vegna svona mikið Því er óhjákvæmilegt annað en að spyrja hvort allur asinn sé til að hafa selt bankann eða hafið söluferli hans fyrir kosningar til Alþingis næsta haust. Endanlegar afleiðingar þeirra efnahagsþrenginga sem orðið hafa af faraldrinum og verða í framhaldinu eru enn mjög óljósar og gefa alls ekki til kynna að mikið liggi á hröðu söluferli bankans. Það er langt því frá að við séum komin út úr heimsfaraldri þótt bóluefni sé byrjað að berast. Óvissan er mikil og með sölu bankans við þær aðstæður er bætt í óvissuna með nýjum hluthöfum með sín sjálfstæðu markmið með eignarhaldinu. Þótt hérlendis sé verið að létta á takmörkunum í samfélaginu eru löndin í kringum okkur að herða á sínum. Ekkert er vitað um þróun veirunnar þó að við vonum öll að bólusetningar gangi vel um allan heim. Herra forseti. Vextir hafa aldrei verið lægri en nú. Ríkissjóðir um heim allan fjármagna sig í lágvaxtaumhverfi án vandkvæða og hvergi eru sjáanleg dæmi um að verið sé að selja ríkiseignir til að draga úr lántöku hins opinbera. Hver maður sér að það að selja hlut í banka sem er vel stæður og hefur gefið góðan arð í ríkissjóð, um 70 milljarða kr. á undanförnum fimm árum, til að greiða niður skuldir á neikvæðum raunvöxtum, er ekki skynsamleg ákvörðun, reyndar afar heimskuleg ráðstöfun. Að slík rök séu notuð vekur sannarlega tortryggni því að með þeim er gerð tilraun til að blekkja fólk til að samþykkja söluna en sem betur fer lætur almenningur ekki blekkjast. Gangi söluferlið eftir og finnist kaupendur hérlendis, því að ekki á að fara með hlutina á erlendan markað, liggur fyrir hver afleiðingin af því verður. Til stendur að flytja sameiginlega eign almennings til þeirra sem eiga nægjanlegt og laust umframfjármagn til kaupanna. Það verða því fjársterkir aðilar sem eignast þannig ríkiseign á hagstæðu verði og fá tækifæri til að hagnast af henni til framtíðar. Herra forseti. Fram hefur komið að töluverður hluti lánabókar Íslandsbanka er í frystingu eða rúmlega 100 milljarðar kr. Kaupandi sem horfir á slíkt lánasafn hlýtur að taka það með í reikninginn þegar hann kemur með tilboð sitt. Hann vill væntanlega lægra verð því óvíst er um þann hluta lánasafnsins. Það er enn ein ástæðan fyrir því að betra er að bíða með sölu á meðan slík óvissa ríkir. Bankinn mun þurfa að fara í fjárhagslega endurskipulagningu með hluta viðskiptavina sinna. Ríkið hefur sett mikla fjármuni í að halda fyrirtækjum í híði þannig að þau geti farið af stað og skapað verðmæti þegar faraldurinn hefur gengið yfir. Fyrirtækin eiga allt sitt undir góðum fyrirgreiðslum frá ríkinu og viðskiptabankanum. Ferðaþjónustufyrirtækjum og öðrum með lán sín í frystingu líst væntanlega ekki vel á hugsanlega breytta eigendastefnu til viðbótar við aðra óvissu um framtíðarrekstur fyrirtækjanna.

þ.e. við birtingu skráningarlýsingar eins og venja er á mörkuðum. Kauphöllin leggur ríka áherslu á að ekkert hámark sé sett á hvað selja eigi stóran hlut í bankanum. Stærðin skipti máli og hluturinn verði að vera nógu stór svo erlendum aðilum lítist á að hafa fyrir því að bjóða í bankann. Svo segir í umsögn Kauphallarinnar til fjárlaganefndar, með leyfi forseta:

sem höfðar til erlendra fjárfesta sem vilja auka áhættudreifingu í eignasöfnum sínum.“ Forseti. Ein helsta ástæðan sem nefnd er fyrir nauðsyn þess að selja bankann er sú að losa ríkið undan áhættu af rekstrinum en ljóst er að allir kerfislega mikilvægir bankar eru í raun á endanum í skjóli ríkisins og því er óbein ábyrgð ríkisins á rekstrinum. Það þarf ekki að útskýra fyrir Íslendingum. Það þekkir þjóð sem einkareknir bankar settu nánast á hausinn fyrir um 12 árum. Staðreyndin er sú að áhætta ríkisins er mikil af einkareknum bönkum þrátt fyrir breytt regluverk eftir hrun. Mikið notuð ástæða fyrir sölu á eignarhlut ríkisins í bönkunum er sú að samkeppnin eflist á einhvern hátt við það að selja bankann. Hins vegar er alveg skýrt að það að hluti eignarhalds á öðrum bankanum í eigu ríkisins fari til einkaaðila breytir engu um samkeppnina á milli stóru bankanna þriggja. Það að hafa þrjá stóra banka sem allir eru kerfislega mikilvægir er takmarkandi fyrir samkeppni á markaði og getur stuðlað að fákeppni óháð því hvort einn eða tveir bankar eru í eigu einkaaðila. Ef vilji er til að skapa rými fyrir fjölbreytni og meiri samkeppni milli markaðsaðila þarf að huga að heildarskipulagi kerfisins og gera verulegar breytingar. Í umsögn Samkeppniseftirlitsins vegna áforma um sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka er einmitt rætt um þetta. Samkeppniseftirlitið bendir á að við undirbúning ákvörðunar um svo veigamikla sölu á eignarhlut ríkisins sé mikilvægt að samkeppnisleg áhrif sölunnar séu metin í þaula og að virk samkeppni ásamt góðu regluverki geti stutt við fjármálastöðugleika. Ekki sé fjallað um samkeppnismál í greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra um söluna. Samkeppniseftirlitið bendir á að íslenskur fjármálamarkaður beri sterk fákeppniseinkenni, lántakendur hafi úr fáum kostum að velja og bankarnir þrír séu í lykilstöðu að því er varðar þróun atvinnustarfsemi í landinu.

en lífeyrissjóðirnir eiga í Arion banka. Sjóðirnir eru líka keppinautar bankanna á lánamarkaði. Nýleg dæmi sýna að ekki komst á komst á virk samkeppni í verðlagningu húsnæðislána á milli bankanna þriggja fyrr en lífeyrissjóðirnir komu inn á markaðinn og lækkuðu álag og þannig húsnæðisvexti. Lífeyrissjóðirnir eru auk þess stórir viðskiptavinir bankanna. Augljós samkeppnisleg vandamál hljóta því að skapast ef lífeyrissjóðirnir verða stærri eigendur bankakerfisins en nú er.

Herra forseti. Til að auka samkeppni og fjölbreytni á fjármálamarkaði þarf að huga að framtíðarskipulagi. Í hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið er lögð áhersla á að bankakerfið þurfi að byggjast á þremur grundvallarþáttum um gott regluverk og öflugt eftirlit með fjármálafyrirtækjum, hagkvæmum rekstri banka og traustu eignarhaldi allra mikilvægra eininga á fjármálamarkaði. Hins vegar skortir á að athugasemdir við hvítbókina og almennar umræður um hana hafi leitt til sameiginlegrar sýnar í samfélaginu um hvernig fjármálakerfi þurfi að byggja upp. Til að skapa traustan grundvöll fyrir framtíð og stefnumörkun í þessum málefnum þarf umræðu. Bankarnir eru ekki eins og hver önnur fyrirtæki, þeir hafa áhrif úti um allt samfélagið og til að móta framtíðarskipulag þess þarf almenna umræðu umræðu sem upplagt er að taka nú í aðdraganda kosninga. Þannig getur framtíðarskipulag bankakerfisins verið eitt af þeim kosningamálum sem kjósendur taka afstöðu til í kjörklefanum. Kannanir undanfarin ár sýna að innan við 20% landsmanna telja tímabært að ríkið að ríkið selji bankana til einkaaðila og yfir 60% telja það ótímabært. Jafnvel þó að sagt sé að ákvörðunin um að selja bankann byggist á hvítbók um fjármálakerfið er er ekki farið eftir þeim aðalatriðum sem þar koma fram, t.d. að hugsa þurfi heildstætt um framtíðareignarhald bankans og ef Íslandsbanki yrði seldur þá ætti það að vera til erlends aðila með reynslu af bankarekstri. Við í Samfylkingunni höfum talað fyrir því að við ættum að nýta þá stöðu sem uppi er, með stóran eignarhlut í bönkunum, og ákveða hvernig bankakerfi við viljum sjá til framtíðar með góðri þjónustu við fólk og fyrirtæki með fjölbreytni og fleiri kostum ásamt samkeppni, öflugu eftirliti og neytendavernd með öruggri, ódýrri, innlendri greiðslumiðlun. Greiðslumiðlunarkerfið er grunninnviður í hverju landi, svara þarf að hve miklu leyti eigi að heimila einkaaðilum eða erlendum stórfyrirtækjum að sjá um þá grunninnviði samfélagsins og nýta þá til hagnaðar í eigin þágu frekar en almannahags. Tækniframfarir eru á fleygiferð og ágóðinn af þeim þarf að falla almenningi í skaut en ekki bara eigendum bankanna. Grænar áskoranir blasa við og grænar fjárfestingar verða samfélaginu enn mikilvægari í framtíðinni. Við viljum aðskilja fjárfestingarbankastarfsemi og viðskiptabankastarfsemi, fjárfestingarbankastarfsemi verði ekki fjármögnuð með sparnaði almennings, áhætta í fjárfestingarbankastarfsemi verði áhyggjuefni eigenda fjárfestingarbankans en ekki ríkisins. Þar liggur mikilvægur

Slíkri uppskiptingu fylgir aukin fjölbreytni á fjármálamarkaði og samkeppni sem skortir nú en fyrst og fremst viljum við að fram fari umræða í samfélaginu um framtíð bankakerfisins og vilji almennings í þeim efnum verði dreginn fram. Síðan má taka til við að selja eignarhluti þegar framtíðarskipulag og æskilegt eignarhald hefur verið ákveðið. Herra forseti. Ferlið við að selja banka sem hafið var eftir útgáfu hvítbókar um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið í desember 2018 stöðvaðist í mars 2020, enda skynsamlegt á einhverjum mestu umbrotatímum í efnahagskerfi heimsins. Óskiljanlegt er hvers vegna nú sé komið að því að hefja það ferli að nýju og asinn er svo mikill að ekki er gefinn tími til að bíða eftir að ársreikningur bankans fyrir árið 2020 verði birtur. Mörg verkefni fjármálaráðuneyta um allan heim hafa tafist og verið færð í bið vegna heimsfaraldursins og kreppunnar. Hvers vegna einkavæðing Íslandsbanka er talin svo áríðandi nú vekur upp spurningar og tortryggni. Á óvissutímum er óheppilegt og óskynsamlegt að selja banka. Efnahagsreikningarnir sem halda munu um eignir og skuldir við uppbygginguna eftir heimsfaraldurinn, og í beinu framhaldi áskoranir vegna hamfarahlýnunar, munu líklega kalla á eignarhald hins opinbera. er skynsamlegt að bíða og sjá til hvernig þróunin verður næstu mánuði en alls ekki að flýta því að selja sameiginlegt eignarhald okkar í banka. Ekki er hægt að láta eins og ekkert hafi gerst og fjármálaheimurinn ekkert breyst við heimsfaraldurinn. Þá er möguleiki á því að viðskiptabankakerfi að meiri hluta til í ríkiseigu geti verið kostur frekar en galli til að tryggja örugga greiðslumiðlun í nýju formi. Ekkert land í heiminum er að selja ríkiseignir um þessar mundir þó að staða á mörkuðum sé víða góð og skuldir ríkja um allan heim hafi aukist gríðarlega. Við erum í miðri kreppu og eigum ekki að selja banka bara til að selja banka.

En maður spyr sig: Er það svo að hv. þingmaður óttist að við hér á Alþingi, ríkisstjórn hvers tíma, muni bara hætta að velta fyrir sér framtíðarskipulagi á fjármálamarkaði eftir að eignarhluturinn í Íslandsbanka hefur verið seldur, að það séu tímamótin? Þá hætti menn að nenna að hugsa um framtíðarskipulag á fjármálamarkaði? Eða hvers vegna hjálpar eignarhaldið til að ákveða hvaða skipulag við viljum hafa á fjármálamarkaði? Ég heyrði það sem hv. þingmaður sagði, að við ættum að nýta tækifærið núna, nýta tækifærið sem liggur í eignarhaldinu. Hvað þýðir þetta? Á að gera það erfiðara að reka banka eða á að gera það auðveldara? Ef við ætlum að gera það auðveldara,

Það má alveg færa fram þau rök að það verði að gera áður en bankinn er seldur til þess að við fáum hærra verð, við verðum að losa alls konar byrðar af fjármálafyrirtækjum og svo selja í framhaldinu til að hámarka verðið. Ef það á hins vegar að gera þetta erfiðara, eins og mér fannst hv. þingmaður segja, að það þyrfti að einfalda starfsemina og banna mönnum að vera að stunda alls konar hliðarstarfsemi eins og fjárfestingarbankastarfsemi og fleira, þá mun draga úr arðseminni og þá munu menn eyðileggja virði Íslandsbanka.

nýta þetta tækifæri — og það er sannarlega tækifæri í því sem allir hljóta að sjá þegar ríkið er með eignarhald á tveimur viðskiptabönkum, þá þarf ekki að taka tillit til annarra eigenda bankanna þegar verið er að endurskipuleggja

veitir húsnæðislán og lán til viðgerða á húsnæði og allt þetta sem rekstur heimilis krefst. Hvernig kerfi viljum við hafa þannig að það séu einhverjir valkostir í kerfinu þannig að þeir sem vilja taka mikla áhættu eigi þar valkosti í fjárfestingarbankastarfsemi og hinir sem vilja hafa minni áhættu í einhvers konar sparisjóði eða samfélagsbanka eigi völ á því? Það sem við höfum sagt

hvað hlutirnir eiga að kosta, heldur hvernig við getum (Forseti hringir.) búið til bankakerfi sem þjónustar venjulegt fólk og hlúir að hag almennings.

hvernig kerfi hún vill sjá á fjármálamarkaði á Íslandi, það yrði útlistað hér, í stað þess að tala bara um að það væri æskilegt að hafa lága vexti og allir hefðu aðgang að fjármagni, fólk þyrfti að taka húsnæðislán o.s.frv.? Er ekki staðan sú í dag að við höfum aldrei í Íslandssögunni, í lýðveldissögunni,

við erum með alveg sérstaklega góðar aðstæður. Allt sem ég heyri hv. þingmann tala um er í raun og veru rök fyrir því að létta byrðum af bönkunum sem mun auka áhættu í fjármálakerfinu. Það finnst mér að menn verði bara að segja hreint út ef þeir eru að mælast til þess, áður en við seljum banka, að við aukum áhættu í fjármálakerfinu, gerum minni kröfur um bundið eigið fé, gerum kröfur um að menn hafi minni ávöxtun af því sem þeir eru að fást við. Ef menn vilja taka Íslandsbanka og slátra virði hans þannig að það sé ómögulegt að hafa einhvern alvöruarð af öllu því eigið fé sem þar er bundið, þá skulum við undirbúa okkur undir það að taka nokkurra tuga milljarða högg

Hún verður að svara því hvort hér sé verið að boða algera uppstokkun á viðskiptamódeli Íslandsbanka áður en hann verður seldur og í hvora áttina er það þá? Er það til að eyðileggja virði bankans með því að setja slík

kom hvergi inn á þetta mál. Ég er að segja að áður en tekin er ákvörðun um að selja hluti í bönkunum, hvort sem það er Íslandsbanki eða Landsbanki, þá eigum við að slíta á milli fjárfestingarbankastarfsemi og viðskiptabankastarfsemi, fjármagna fjárfestingarbankastarfsemina með öðrum hætti en með sparifé landsmanna og að áhættan sem tekin er með fjárfestingarbankastarfsemi liggi hjá þeim sem eiga þann banka. Mér finnst sjálfsagt að selja slíka starfsemi, að ríkið standi ekki í slíkri starfsemi. Hins vegar séum með viðskiptabanka sem við getum kallað samfélagsbanka, þó að það sé illa skilgreint og við þurfum að fara betur í umræðu um hvað það þýðir, eða þjóðarbanka sem þjónar venjulegu fólki sem þjónar venjulegu fólki og venjulegum fyrirtækjum og tekur þátt í grænni uppbyggingu í samfélaginu sem kallað er á. Þegar við erum búin að setja niður þetta kerfi og auka um leið fjölbreytni á markaðnum og auka um leið samkeppni á markaðnum þá skulum við taka til við að selja þá hluti sem okkur finnst að ríkið eigi ekki að halda utan um. Þetta tekur tíma. Það skiptir máli, forseti, hverjir það eru sem eiga banka. Þó að hæstv. ráðherra virðist ekki láta það skipta miklu máli þá skiptir það mjög miklu máli hverjir það eru sem eiga banka. Það er reyndar farið ágætlega yfir það í hvítbókinni þó að í þessu ferli sem nú á að ráðast í með miklum látum (Forseti hringir.) sé engan veginn tekið tillit til þess sem þar stendur.

áforma Bankasýslu ríkisins um að selja hlut ríkisins í Íslandsbanka.

Ég trúi því að þegar það gerðist hafi það ekki verið stefna nokkurs einasta stjórnmálaflokks á Íslandi að ríkið ætti varanlega að vera ráðandi aðili á íslenskum bankamarkaði. Ég á afar bágt með að trúa að svo hafi verið. Eins og menn muna fékk ríkið á þessum tíma upp í hendurnar allan Íslandsbanka, allan Landsbankann og hluta af Arion banka.

Samkvæmt þeim á ríkið aldrei að eiga minna en 70% í Landsbankanum en selja Íslandsbanka og Arion banka að fullu.

Þá spyr ég: Hafi manni einhvern tímann gengið erfiðlega að keyra einhvern vegarspotta á maður þá aldrei aftur að keyra þann spotta, jafnvel þó að hann hafi verið betrumbættur, þó að búið sé að setja á hann nýtt slitlag, þó að búið sé

sem ræddi hér áðan um að nú væri ekki rétti tíminn, ályktað um það að við eigum að losa um þennan eignarhlut og menn geta kynnt sér það. Bæði í hvítbókinni og eigendastefnu ríkisins, hvað varðar hlutina í bönkunum, er lagt upp með að þetta sé skynsamlegt. En ég tek það fram, og það er mikilvægt að halda því til haga, að Vinstrihreyfingin – grænt framboð er á þeirri línu að við eigum áfram að halda eftir einum kerfislega mikilvægum banka og við höfum horft til Landsbankans og ályktað um það.

Bæði er það til skýrleika fyrir þá sem kunna að ætla að bjóða í bankann eða kunna að ætla að kaupa sér hlut en líka til verndar fyrir ríkið. Ríkið á ekki að selja þennan hlut á hvaða verði sem er, það er algerlega skýr afstaða Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. á heldur ekki að selja allan hlutinn til einhvers eins aðila. Það er verið að tala um að skrá hlutina á markaði og selja í dreifðu eignarhaldi og það er mjög mikilvægt. Ég tel sjálfur að

Ég held að það væri afar heppilegt ef þannig tækist til að einhver hluti bankans, eða jafnvel umtalsverður, færi í dreifða eignaraðild til einstaklinga. Í því tilliti tel ég til að mynda mikilvægt að verði

en segi það algerlega fast og algerlega ákveðið að aldrei verði farið upp fyrir 35% í heildarhlutnum sem verður seldur. Það er mjög mikilvægt vegna þess að það er lykilatriði í mínum huga að ríkið eigi bróðurpartinn í þessum banka,

og ég tek undir það. Ég tel afar mikilvægt að sú lagasetning verði kláruð áður en hluturinn verður seldur. Aftur er það mjög mikilvægt, hreinlega til þess að auka skýrleikann í útboðinu, til þess að auka skýrleikann gagnvart þeim fjárfestum sem kynnu að hafa áhuga á að taka þátt eða almenningi. Mér finnst mjög mikilvægt að þetta verði

að Íslandsbanki stendur ágætlega um þessar mundir. Öfugt við það sem menn hafa heyrt í fjölmiðlum og heyrt á opinberum vettvangi, að þar sé allt í

það er nokkuð, en þetta er þá eitthvað sem væntanlegur kaupandi tekur afstöðu til og væntanlegir tilboðsgerendur. Menn hafa einnig rætt um arðgreiðslur og að það sé betra fyrir ríkið að halda öllum hlutnum til þess að eiga tækifæri á að fá allar arðgreiðslurnar. Það er í sjálfu sér alveg sjónarmið, en þá er hægt að benda á að það er ekki þannig að við vitum langt fram í tímann að arðgreiðslur af þessum eignarhlut verði þær sömu og þær hafa verið hingað til. Það er engin leið fyrir okkur að vita það og aukinheldur er ekki verið að selja bróðurpartinn af bankanum. Það er verið að selja fjórðung. Jú, það kann að vera að fjórðungur af arðgreiðslunum myndi þá

endurskipulagningu bankakerfisins. Sú innlausn er bara mikilvæg akkúrat núna þegar okkur vantar fjármagn sem samfélag, til að mynda í innviðauppbyggingu. eru að kalla eftir því að ríkið setji aukinn kraft í innviðauppbyggingu og menn kalla eftir því að ríkið standi sig betur í því að bæta samfélagslega innviði. Þarna er þá væntanlega hægt að horfa til þess að einhver hluti þessara fjármuna gæti farið í slíkt. Það eru ekki fjármunir sem eru teknir að láni og mikilvægt að horfa til þessa.

Næstu skref verða þá í fyrsta lagi á næsta kjörtímabili og þá væntanlega eftir sömu reglum, verði þeim ekki breytt. Ég tel mikilvægt að þingið sendi frá sér jákvæða umsögn með þeim fyrirvörum sem ég hef hér rakið. Það er mikilvægt að þingið sé algjörlega með opin augun gagnvart framkvæmdarvaldinu hvað þetta varðar, að ekki sé gefinn opinn tékki fyrir skráningu eða sölu á þessum eignarhlut.

Það fást engin sérstök svör við því. Það eru engar sérstakar skyldur sem ráðherra eða þingið hefur til að þurfa þennan uppdiktaða frest.

á eigin ábyrgð og með þeim gæðum sem þingið telur að málið þurfi. Það er ýmislegt í þessu ferli sem leyfir manni að efast um að málið sé nægilega vel undirbúið.

Það kann vel að vera að hv. þingmanni finnist hann þurfa meiri upplýsingar eða meiri tíma til þess að taka þátt í að senda umsögn frá þinginu um þetta mál.

tímasetninguna eða tímaskort sem kann að vera þarna þá er óskaplega einstaklingsbundið hvað mönnum finnst þeir þurfa til að taka ákvarðanir og velta fyrir sér hvaða staða er uppi. Mér finnst ég hafa fengið þær upplýsingar í minni nefnd sem ég þarf til þess að taka ákvörðun

eða hver rökstuðningurinn er fyrir þeim í heildina. Ráðuneytið sagði að hægt væri að finna það í hvítbókinni. Ég sagði: Æðislegt, sendið okkur það, með uppfærslu á því hvað hefur í rauninni breyst frá því í desember 2018 þegar hvítbókin kom út.

að sjá það nákvæmlega fyrir hvað gerist. Það er ekki hægt að sjá það nákvæmlega fyrir hvað kann að koma út. Það er ekkert auðveldara fyrir ríkið í svona sölu en fyrir einkaaðila sem væru að selja sambærilegan hlut.

Það er 100 ára kreppa í gangi. Ég veit ekki hvort hv. þingmaður hefur tekið eftir því. Það er ekkert annað ríki í heiminum að selja eignarhluti sína í banka og það eru fjölmörg ríki í Evrópu sem eiga eignarhlut í banka. Ríkið fær augljóslega ekki fullt verð fyrir söluna á þessum tíma.

Þessi hraði vekur upp spurningar og það er rétt að tortryggja ferlið. Sporin hræða. Hv. þingmaður varð tíðrætt um stefnu Vinstri grænna hvað þetta varðar og talaði um að það væri stefna Vinstri grænna að halda Landsbankanum. Ég veit ekki betur en að í nýsamþykktum fjárlögum

Þingmaðurinn talaði um hver væri stefna Vinstri grænna. Ég fór yfir það í ræðu minni. Vinstri græn hafa ályktað um það og það er í stefnu Vinstri grænna að við eigum að eiga að fullu einn

Belgíska ríkisstjórnin á 100% í banka, breska ríkisstjórnin á 62% í banka, hollenska ríkið á 100% í einum banka og 56% í öðrum banka, írska ríkið á 70% í einum banka og 75% í öðrum, Noregur á 34% í Norges Bank, sem er stærsti banki Noregs.

ætti hafa ákveðið traust á því, sérstaklega í ljósi þess hverjir voru í ríkisstjórn þegar þau lög voru sett og hverjir fluttu málið á þeim tíma.

Satt að segja finnst mér svolítið sérstakt að hér skuli þingmaður Samfylkingarinnar vera að rökræða bankasölu við þingmann Vinstri grænna. Það er svolítið sérstök staða. En svona er hún. Hv. þingmaður talar um að það sé verið að taka lítið skref, við séum bara að selja smábút af bankanum. En, herra forseti, í öllum skjölum sem við erum með í hv. efnahags- og viðskiptanefnd er talað um að það sé lágmark að selja 25% og ástæðan er sú að Kauphöllin gerir þá kröfu um lágmark. Það er ekkert hámark.

erlenda fjárfesta sem hugsanlega vildu kaupa meiri hluta í bankanum. Þeir myndu ekki nenna að fara af stað nema fyrir meiri hluta í bankanum. Það er mikil vinna að

Hvítbókin gerir líka ráð fyrir því. Hún mælir með því og talar um eignarhald, það skipti máli hver á bankann, og talar um að það væri ákjósanlegt ef Íslandsbanki yrði seldur að eigandinn yrði erlendur og það væri aðili sem kynni að reka banka. Þegar hv. þingmaður stendur hér og segir: Það er bara verið að taka lítil skref og lætur eins og

það kann að vera að hv. þingmaður hafi ekki lagt við hlustir, að ég tel að stærð hlutanna sem hver og einn

Hvar fáum við að sjá gögn um skilyrði? Það er í rauninni, forseti, mjög undarlegt að þingmenn og þingnefndir séu beðnar um umsögn þegar við höfum ekkert í höndunum

Ég vil spyrja hv. þingmann hvort hann hafi ekki íhugað í það minnsta að það sé ekki skynsamlegt að selja hlut í banka, hversu stór sem hann kunni að vera,

Ég geri ráð fyrir að ég, eins og allir aðrir þingmenn, íhugi það þegar þeir fá svona stórt mál í hendurnar hvort núna sé skynsamlegt að grípa inn í eða ekki. Í því tilliti vil ég benda á það, t.d. varðandi þá óvissu sem þingmaðurinn nefndi gagnvart viðskiptavinum, að það er verið að selja

tryggja það að ríkið hafi áfram eftir þessa sölu fullt forræði á bankanum með bróðurpartinn af eignarhlutanum á sinni hendi. Ég held að það muni ekki hafa mikil áhrif á á viðskiptavini bankans hvað þetta varðar og hef ekki áhyggjur af því. Varðandi það að núna sé vissulega djúp kreppa, jú, (Forseti hringir.) það er sannarlega rétt hjá þingmanninum. En ég vil leyfa mér að fullyrða að sú óvissa sem var uppi til að mynda fyrir hálfu ári síðan sé ekki hálf núna.

Herra forseti. Ég hef reynt að nálgast þetta mál með opnum hug

ber kannski of mikið á gagnrýni af minni hálfu á þetta ferli þá er það helst af tveimur ástæðum, annars vegar að mér þykir sem ríkisstjórnin hafi kannski fullmikinn áhuga á því að reyna að komast frá þessu gagnrýnislaust en hins vegar af

Ég ætla að fara yfir það rétt á eftir en fyrst ætla ég að segja að það er mjög eðlilegt að fólk spyrji sig spurninga í svona máli og ekki síst þegar töluverð

rök fyrir því að nú gæti verið fínn tími. En það er ekki þar með sagt að ég sé alfarið sáttur við að gera það núna, ekki vegna þess að tíminn sé slæmur heldur vegna þess að ferlið er ekki rétt. Ef við förum aðeins yfir rökin sem færð eru þá hafa í grunninn fyrst og fremst heyrst rök fyrir því að það sé ekki hættulegt að selja á þessum tíma

eða hvort það var þingsályktunartillaga, en núna allt í einu þykir nóg að setja bara upp einhvern kínverskan vegg, einhverja galdravarnarlínu sem á að aðskilja þessa hluti þrátt fyrir að við vitum alveg að það hefur afskaplega takmarkaða þýðingu í raun. Hvers vegna það er allt í einu nóg veit ég ekki. En mér þykir það allavega vafasöm rök. Gott og vel. Það sem hefur samt vantað er sérstök rök fyrir því að gera þetta, þ.e. ekki rök fyrir því að þetta sé ekki hættulegt, þau eru til,

flestir myndu undir eðlilegum kringumstæðum segja: Setjum einhver skilyrði, setjum einhvers konar vænt lágmarksverð, einhvern lágmarkstíma sem ferlið mætti taka,

þetta verklag hefur verið hannað í gegnum tíðina í öðrum löndum til þess einmitt að minnka líkurnar á því að eitthvað fari úrskeiðis.

á sama tíma eru sumir svo fastir á því að ríkið eigi ekki að eiga banka að þeir vilja bara hlaupa af stað og drífa í þessu. Jú jú, þeir hafa kannski vandað sig að einhverju leyti, gott og vel, en

Einhverjir gætu haldið því fram á hugmyndafræðilegum forsendum. Staðreyndin er að rekstur ríkisins er aldrei svo klipptur og skorinn að maður geti farið í algjörlega hugmyndafræðilegar línur með hann.

hugmyndafræðilegu skotgröfum og segjum: Búum til gott ferli, setjum einhver skilyrði, bíðum eftir að þau skilyrði séu uppfyllt, og þá fari ferlið af stað sjálfvirkt og án pólitískrar aðkomu.

Ríkið á kannski ekki að eiga banka og einhverjir munu segja að núna sé rétti tíminn eða að núna sé ekki rétti tíminn til að selja. En getum við alla vega sammælst um það að ef við ætlum að selja, hversu stór sem hluturinn er, hvernig sem það er gert og hver svo sem kaupandi verður, eigi það að vera byggt á þannig forsendum að fólk geti skoðað þær,

og laust við það að fólk sé almennt að reyna að gera hluti án þess að það sé gert með besta mögulega hætti?

sem við stofnuðum og bjuggum til, ríkið. Þetta er bara greiðsla sem við fengum og við erum að breyta þessari greiðslu, sem við fengum úr slitabúunum, samkvæmt samningi, í peninga.

Ástæðan fyrir því að þetta er tortryggilegt er ekki sú að ég eða einhver annar úr röðum Pírata sé að gera þetta tortryggilegt. Þetta er tortryggilegt ferli vegna þess að við höfum áratugalanga reynslu flokks hv. þingmanns af því að einkavæða hluti á hátt sem fer illa. Það hefur vissulega gengið vel í einstaka tilvikum, afskaplega afmörkuðum, en við verðum bara að skilja að það er tortryggni úti í samfélaginu. Við bjuggum hana ekki til, þið bjugguð hana til. Til þess að þetta ferli geti farið fram í sátt við samfélagið verður að svara þessum spurningum sem fólk hefur borið fram á heiðarlegan, upplýstan og góðan máta.

með tímanum. Alveg eins og íslensku ríkisbankarnir grotnuðu niður jafnt og þétt og kostuðu skattgreiðendur stórfé á sínum tíma. Það var að vísu áður en hv. þingmaður komst til vits og ára en við gömlu þingmennirnir munum þetta. Þetta voru ónýtir bankar.

Það er ekkert í þessu ferli sem þarf að hafa áhyggjur af. Það er bara verið að selja hlut ef við fáum ásættanlegt verð. Það er ekki spurning um neitt ferli í því. Þetta er mjög einfalt.

ástæðum, bankar hrundu á Íslandi. Af hverju hrundu þeir ekki í Austurríki í sama hruni,

Þegar ég er að tala um ferli þá er ég að tala um að við sláum varnagla við svona atriði. Bara svo það sé sagt þá er

Ég gef mér að hv. þingmaður telji að það sé æskilegt, æskilegt fyrir ríkissjóð við þessar kringumstæður og æskilegt fyrir almenning. Þá spyr ég: Skiptir þá ekki máli hvernig við fjármögnum ríkissjóð? Möguleikarnir eru þessir: Innlend lántaka með skuldabréfaútgáfu sem yrði meiri ef við losum ekki eignarhluta, sem er þá valmöguleiki tvö, sala eins og við erum að ræða hér, og svo erlend lántaka sem er á lægri vöxtum en býðst innan lands.

er. Ég hygg að þau meti það þannig að því fjölbreyttari sem fjármögnun ríkissjóðs er því traustari

þetta muni ekki einmitt styðja við stöðu ríkissjóðs þegar kemur að mati lánshæfismatsfyrirtækja inn í framtíðina og viðhalda lægri vöxtum.

þá eru einmitt 11% af lánasafninu tengd ferðaþjónustu. Ég held að það sé veikleiki, ekki bara í lánasafni Íslandsbanka heldur í öllu hagkerfi Íslands að við séum með svo fáar stórar stoðir.

til að selja eignarhluta ríkisins en til þess þurfi einnig heimild í fjárlögum og tillögur Bankasýslunnar þar um þurfi að liggja fyrir. Það er því frágengið í lögum og öllum formsatriðum er fylgt um heimild ráðherra til sölu og sjálfa söluheimildina er að finna í 6. gr. fjárlaga, lið 5.1, um að selja eignarhluti ríkisins í Íslandsbanka. Þó að þetta sé kannski ekki afgerandi þáttur, virðulegi forseti, í því hvort skynsamlegt sé að selja eignarhluti ríkisins í bankanum,

er rætt um að farið sé í þessa sölumeðferð á hlaupum og skömmu fyrir kosningar, að þetta liggur fyrir í gildandi lögum. Þetta kemur líka fram í eigendastefnu

Við viljum öll sjá þétt regluverk. Við höfum brennt okkur á því að þar voru göt. Við viljum sjá sanngjarnt, skilvirkt rekstrarumhverfi sem skapar forsendur fyrir fjármálakerfi sem uppfyllir

það er í kringum 37%. Við getum hugsað okkur það að ef við losuðum allt þá gætum við náð skuldunum niður um 37%.

Þá minni ég á að við erum einvörðungu að skrá bankann og viðmiðið er 25% hlutur. Við eigum eftir sem áður 75% í Íslandsbanka og allan Landsbankann þannig að umræðan um samfélagsbanka er svo langt í frá farin frá okkur.

einn banka sem sinni samfélagslegu hlutverki. Í stjórnarsáttmálanum er lagt til að draga úr eignarhaldinu

Þar munu koma fram mjög mikilsverðar upplýsingar og svör við spurningum sem við erum að reyna að svara í dag, sem er erfitt að sjá fyrir,

og þar skiptir reynsla og þekking mjög miklu máli eins og komið hefur fram og er oft dregið fram í umræðunni um að æskilegt væri að að erlendur banki með reynslu og þekkingu af slíkum rekstri kæmi inn á markaðinn. Þá erum við kannski að horfa til samkeppnislegra þátta í umhverfinu.

aðila. Og kannski má ræða um forsendur, virðulegi forseti, en um leið verðum við að fjalla um rökin fyrir því að draga úr víðtæku eignarhaldi ríkisins. Þar verðum við kannski helst að meta áhættuna af svo víðtæku eignarhaldi, fórnarkostnaðinn af fjárbindingunni

Ég held að sem flest sjónarmið, ekki bara í þessari umræðu heldur í athugasemdum við greinargerð, þurfi að koma fram.

að efla virka samkeppni á fjármálamarkaði og hvernig það er gert og hvort þessi leið geti leitt til þess að hámarka endurheimtur ríkissjóðs af eignarhaldinu og sölu á hlutum. Ég held að það blasi við.

Herra forseti. Mig langar að spyrja hv. þingmann út í tímasetninguna. Hún skiptir máli. Að sjálfsögðu skiptir máli hvenær við seljum hlut ríkisins í svona stóru fyrirtæki eins og Íslandsbanka. Það skiptir máli hvenær við byrjum að einkavæða bankana. Ég velti fyrir mér hvort hv. þingmaður sé ekki sammála mér í því eða geti að hluta til tekið undir að það er sérkennilegt

Það hlýtur að hafa áhrif á verðið sem við fáum annars vegar en hins vegar hlýtur það að hafa áhrif á hversu margir kaupendur eru fyrir hendi.

Ég velti sömuleiðis fyrir mér: Af hverju getum við ekki tekið aðeins meiri tíma í þetta? Af hverju liggur okkur svona lífið á að selja bankana núna rétt fyrir kosningar? Auðvitað setjum við þessa sölu í það samhengi.

Það hlýtur að vera markmið okkar allra að fá sem hæst verð fyrir þennan hlut en að fá líka góða eigendur að bönkunum. Eignarhald í bönkum skiptir svo miklu máli. Við höfum brennt okkur á því að hafa mjög óheppilega eigendur að bönkum og það er ansi stutt síðan það gerðist.

hækkað og bankavísitölur erlendis líka, þá kann að vera að það séu ágætisaðstæður til að hefja þetta ferli núna. Það er alla vega ekki hægt að horfa fram hjá því. Hitt vil ég líka segja að mér finnst þetta álagspróf sem bankarnir hafa staðist mjög athyglisvert. Ég segi álagspróf en í raun og veru á það við um það regluverk sem þingið hefur unnið að í áratug.

Herra forseti. Já, tímasetningin, við erum kannski ekki sammála um hana. Ég held sömuleiðis að þessi umræða þurfi að þróast aðeins meira í samfélaginu. Ég verð ekki var við þann þrýsting að við þurfum að drífa okkur að selja þennan hlut. Ég held að þjóðin sé ekki að kalla eftir því núna. En mig langar að spyrja út í annað

Samkvæmt því geta eigendur, núverandi og verðandi, tappað af þessu eigin fé. Ég er ekki að segja að þeir eigi að fara alveg niður í lágmarkið en þeir geta minnkað eigið fé með því að draga það til sín í formi arðs. Ég velti fyrir mér af hverju sú vegferð er ekki frekar farin ef ríkið vantar þessa 20–30 milljarða sem stendur til að reyna að fá fyrir þennan hlut sem á að selja í fyrstu lotu. Hvernig stendur á því að hv. þingmenn og ríkisstjórnin eru ekki til í að skoða að ríkið taki þessa 20–30 milljarða til sín með lækkun

hér á árum fyrr, að fara inn í bankann og taka þetta út og draga þannig úr viðnámi bankans inn í lengri framtíð,

og svo sé eitthvað eftir umfram það. Ég giska á að það séu svona 15–19 milljarðar og þá verðum við að hafa í huga hver staðan er akkúrat núna.

(Forseti hringir.) og það sem eftir er muni síðan speglast í verði bankans, muni alltaf gera það. Það lækkar ef við tökum þetta út, en ef það er eftir þá hækkar auðvitað verð bankans.

líka máli. Ef það skiptir í alvörunni máli hvaða leið er valin þurfum við að sjá valkostina. Hverjar voru hinar leiðirnar og af hverju eru þær ekki eins góðar?

er sagt að þetta sé besta leiðin en það er ekki sýnt. Það er algjör grundvallarspurning sem við hér á þingi þurfum að svara til að geta kvittað upp á greinargerð ráðherra

það er réttmæt spurning og við eigum auðvitað að greina aðra valkosti. Ég ætla að vísa til stöðuskýrslu Bankasýslunnar frá því í mars sl.

Samruni er flókið mál og þá erum við mögulega að auka eignarhald ríkisins. Þá erum við kannski að fara gegn þeim markmiðum sem við erum að reyna að uppfylla með því að skrá bankann og fara þessa leið.

fara í umfram þetta. Ég segi að þetta sé skynsamleg leið. Hún er varfærin. Ég vil minna á allt það ferli sem er að fara í gang sem mun taka hálft ár áður en ákvörðun ráðherra liggur fyrir. Við erum búin að draga fram viðbrögð markaðarins.

sem er einfaldur, eitthvert sýnidæmi. Við fórum í gegnum þetta í fjárlaganefndinni þar sem við spurðum einfaldlega: Hvað erum við að fá mikið út úr sölunni? Hvaða áhrif hefur það á lánastöðu ríkisins og vaxtakostnað

Ef við sjáum hvor er hærri veljum við væntanlega þá leið. En það eru margar leiðir sem þarf að meta nákvæmlega með sömu forsendum. Og já, það er erfitt, eins og kom fram í máli hv. þm. Ólafs Þórs Gunnarssonar, það er erfitt að sjá hvað kemur út

Það er ekkert að fara frá okkur. Það er búið að gefa út stöðuskýrslu um hvað það felur í sér að fara í aðra valkosti.

að vaxtakjörin inn í framtíðina, bæði fyrir ríkissjóð og almenning, séu kannski mikilvægasti þátturinn í þessu ferli. Ég er nokkuð sannfærður um það

á að fá skýrari og nákvæmari svör við þessu. Ég held að þetta sé algjört lykilatriði þegar upp er staðið fyrir ríkissjóð og fyrir almenning.

Að selja banka eða selja ekki banka. Hvenær á að selja banka og hvenær á ekki að selja banka?

og sá flokkur sem hann tilheyrir þeirrar skoðunar að umsvif ríkisins á fjármálamarkaði séu allt of mikil. Það sé ekki rétt að ríkið sé í rekstri af þessu tagi í því umfangi sem raun ber vitni.

tíð a.m.k. tveggja ríkisstjórna og sennilega allar götur frá því árið 2012 og síðan ríkið eignaðist þessa banka, að til stæði að selja þá. þetta aðeins: Selja stóran hluta af þessum eignum ríkisins, því að það hefur reyndar líka verið sleginn sá varnagli að ríkið ætti áfram að eiga umtalsverðan hlut í einum banka.

Segir þar að stefnt sé að því að ríkið eigi verulegan eignarhlut í Landsbankanum til langframa. Þar stendur líka að ekki verði tekin ákvörðun um söluferli á neinum hlutum ríkisins í Landsbankanum fyrr en eftir að ríkið hefur selt allan eignarhlut sinn í Íslandsbanka. Þannig að það liggur nokkuð skýrt fyrir, sýnist manni,

og eins og fram hefur komið í umræðunni þá liggur fyrir að Bankasýslan hafði lagt til að þetta ferli hæfist fyrir nánast réttu ári síðan, en hætti síðan við þegar Covid skall á. Nú hefur aftur verið lagt til að hefja þessa vegferð og þingið er nú með annars vegar tillögurnar frá Bankasýslunni sem sendar eru hæstv. fjármálaráðherra. Fjármálaráðherra hefur sagst ætla að setja þetta ferli í gang, en samkvæmt lögum ber honum að senda greinargerð sína til

í sölum þingsins verður ekki tekin nein ákvörðun um hvort þessu ferli verður haldið áfram eða ekki. Það er á ábyrgð hæstv. fjármálaráðherra og hæstv. ríkisstjórnar Íslands. Hitt er svo annað mál að það er sjálfsagt og eðlilegt að við þingmenn, og sérstaklega þær tvær nefndir sem fjalla um málið, hv. fjárlaganefnd og hv. efnahags- og viðskiptanefnd, gaumgæfi alla þætti þessa máls.

Ég held að svarið við því sé já, það er a.m.k. já af hálfu okkar í Viðreisn. Þá er spurningin: Er þetta rétti tímapunkturinn? Þá vandast málið nokkuð því að um það eru skiptar skoðanir.

Kauphöllin, og síðan hefur verkalýðshreyfingin gefið út sérstaka greinargerð sem sérfræðingahópur þessara aðila hefur tekið saman um söluna og færir rök fyrir því að þetta sé ekki heppilegt á þessum tímapunkti. En eins og fram kom í máli mínu hér áðan þá er það á ábyrgð ríkisstjórnarinnar og hæstv. fjármálaráðherra að halda þessu máli áfram eða ekki. Okkar hlutverk hér er þá að koma með ábendingar um það sem betur getur farið í þessu ferli. Það eigum við að sjálfsögðu að gera og á þessu

Þá held ég að ágætt sé að miða bara við þessi 25% sem oft hafa verið nefnd, það megi selja allt að 25% hlut í bankanum, fjórðung bankans, ekki meira í þessari umferð.

við sölu hlutanna. Því á líka að beina til hæstv. fjármálaráðherra. Ég held t.d. að það væri mjög skynsamlegt að beina því til hans að setja reglur í útboðið um að enginn geti eignast meira en 5% í bankanum í þessari umferð, þ.e. 20% af útboðnum hlutum. Það er að sjálfsögðu gert til þess að reyna að stuðla að sem dreifðastri eignaraðild. Þá held ég að það sé líka mjög mikilvægt að sett verði skilyrði, og því eigum við að beina til ráðherrans,

Hins vegar verði þeir skertir sem bjóða meira, verði þessi umframeftirspurn, og þá verði það gert pro rata. Þetta held ég að sé mjög skynsamlegt til þess að reyna að stuðla að því að eignaraðildin verði sem dreifðust og að almenningi verði gefinn kostur á því að taka þátt, kjósi hann það, í hlutfalli við efni sín. Síðan verður líka að leggja á það skýra áherslu að að þinginu sé haldið upplýstu um það sem fram fer á næstu sex mánuðum fram að útboðinu því að það skiptir máli hvaða lágmarksverð verður sett o.s.frv.

með sér að menn binda þá hendur sínar varðandi söluna fram á næsta kjörtímabil, sem ég held að sé mjög mikilvægt. Það verður þá gert þannig að það verði skylda að

með eftirminnilegum hætti að einkavæða bankana og það sem gerist í framhaldinu þannig að það er mjög eðlilegt að fólk sé vart um sig og það á að taka tillit til þess.

að tveir flokkar sem nú eru í ríkisstjórn voru óneitanlega í ríkisstjórn þegar einkavæðingin hin fyrri fór fram. Og það er nú einu sinni þannig að persónur og leikendur skipta hér máli og það er eðlilegt að fólk sé tortryggið. Það á að virða það og reyna að búa þannig um hnúta að ástæða til tortryggni sé minni en ella. tortryggni sé minni en ella. Við höfum lengi átt okkur þann draum í tengslum við íslenskt bankakerfi að hingað myndu koma erlendir bankar sem hefðu áhuga á því að kaupa hlut eða kaupa upp eitthvað af íslensku bönkunum, eða í það minnsta að koma sér upp útibúi hér á landi. Þetta er áratugagamall draumur

er skemmst að minnast viðtals við fulltrúa Deutsche Bank á Norðurlöndum sem taldi það útilokað að erlendir bankar hefðu áhuga á að koma hingað. Þá getur maður spurt: Hvernig stendur á því ef við erum með svona góða banka sem eru svona vel fjármagnaðir og vel reknir? Af hverju koma þá ekki erlendu bankarnir og vilja kaupa? Það geta verið margar ástæður fyrir því. Sjálfsagt er smæð markaðarins ein stór ástæða. En ég held að það sé líka orðið löngu tímabært að við horfumst í augu við það að fyrirtæki á þessu sviði eru mjög tortryggin í garð myntar myntar okkar, sveiflnanna í efnahagslífinu og þeim finnst trúlega það sé ekki áhættunnar virði að koma hér til Íslands

og átta okkur á því að það hefur margar og víðtækar afleiðingar fyrir okkur hér á Íslandi að vera að burðast með þessa mynt sem gerir okkur mun meira ógagn en gagn.

Virðulegi forseti. Við tölum hér um sölu á ákveðnum hluta, sem við vitum ekkert hver verður, í Íslandsbanka.

traust almennings á stjórnvöldum er alveg niðri í kjallara. Traust almennings á fjármálafyrirtækjum er líka niðri í kjallara.

eigandi bankans. Þá myndum við í rauninni halda áfram að eiga bankann og bíða eftir betra tækifæri til að setja hann á markað.

En hvað um það, sú er staðan. Og hvað eru lífeyrissjóðirnir? Jú, þeir eiga upp undir 40% af öllum fyrirtækjum. Þeir eru líka að lána sjóðfélögum sínum og þeir eiga líka slatta í Arion banka

við hverja eru þeir þá að semja? Hvert er raunverulegt gildi þess að kaupa sig inn í fyrirtæki, vera í stjórn, hafa áhrif og bera ábyrgð á því að ávaxta féð sem hluthafarnir hafa lagt í það? Jú, það er að græða. Það er að reyna að græða sem mest,

að reka banka. Ég get ekki séð þessa ofboðslegu áhættu sem felst í því, því að í eina skiptið á öldinni sem allt fór í steik var þegar bankinn var einkavæddur. Við erum ekki búin að gleyma því.

að fara alla leið aftur á síðustu öld til Útvegsbankans til að reyna að réttlæta að það þurfi að selja banka. Talandi um dreifða eignaraðild

Við erum ekki enn þá búin að sjá uppgjör fjórða ársfjórðungs en ég bíð spennt eftir því. Ég bíð mjög spennt eftir því. Mér finnst í rauninni óábyrgt að kalla hér

Allt í lagi, það er markmið hennar að reyna að losa um ríkiseigur, til þess var hún sett á laggirnar. En svo drífur þetta aftur upp bara daginn sem við erum að fara í jólafrí, þá fáum við þetta í fangið. Og þvílíkur ljóshraði. þvílíkur ljóshraði. Málið á að koma úr nefnd á miðvikudaginn kemur ef allt gengur eftir. Það er ekki eins og fjármálaráðherra hafi ekki heimild í fjárlögum til að selja hreinlega allan bankann ef honum sýnist svo. Hann getur bara selt þetta allt saman. Við erum búin að samþykkja það með fjárlögunum.

Vei þeim ef þeir ætla síðan að innheimta þau lán að fullu og ráðast á þessi sömu fyrirtæki vegna þess að þeir hafa fengið heimild, hverjir svo sem það verða, til þess að hirða þessar eignir á brunaútsölu. Ég ætla að vona að við eigum aldrei eftir að þurfa að horfa upp á nákvæmlega það sem við þurftum að horfa upp á í síðasta efnahagshruni. Ég ætla bara að vona það. En ég get ekki séð neina tryggingu, hvergi í lögum eða neins staðar, að það sé tryggt að þannig verði ekki farið með þessa frystingu á lánunum. Ég get ekki séð það.

svo það sé algerlega á hreinu. Þeir eru að springa af peningum.

henni virtist vera það í þessari ræðu. Ég hef engu að síður ýmsar spurningar til hv. þingmanns til að geta áttað mig betur á afstöðu flokks hennar til málsins. Hv. þingmaður sagði hér að engri þjóð hefði dottið í hug að selja banka í miðjum heimsfaraldri. Nú er það líka þannig að mjög fáum þjóðum hefur dottið í hug að eiga stærstan hluta af öllu fjármálakerfinu, þannig að því sé til haga haldið.

Hvað telur hv. þingmaður eðlilegt að ríkið eigi stóran hlut af fjármálakerfinu okkar og til hve langs tíma? Telur hv. þingmaður að það sé eðlilegt að horfa til þess að ríkið losi um þær eignir sem sitja inni í Íslandsbanka og nýti í eitthvað annað? Eða telur hv. þingmaður eðlilegt að ríkið eigi að fullu Landsbanka og Íslandsbanka til lengri framtíðar? Ef hv. þingmaður telur að á einhverjum tímapunkti sé rétt að losa um eignarhaldið, hvað telur hv. þingmaður að þurfi til? Hvaða tímapunktur kann að vera réttur í þeim efnum?

á þessum tímapunkti, og það er alfarið nei. Þykir Flokki fólksins eðlilegt að ríkið haldi þessu eignarhaldi í bönkunum og þá til hve langs tíma? Já, það er alveg 100% eðlilegt í ljósi þess hvernig við fengum þetta eignarhald

Aftur á móti er áhugavert að fá það fram hér hvaða flokkar telja eðlilegt að ríkið eigi banka og ekki bara einn, ekki bara hlut í einum, heldur eigi tvo af þremur. af þremur. Það er gott að þjóðin viti að það sé þá stefna viðkomandi flokks. Hv. þingmaður kom líka inn á það áðan og talaði svolítið eins og ríkið mætti ekki eiga eða reka nein fyrirtæki, það væri stefna þessarar ríkisstjórnar og þá sérstaklega stefna þess flokks sem ég starfa fyrir.

ég býst við að hv. þingmaður sé að vísa í hvítbókina, þá var það nú einhvern veginn þannig að við gerðum öll ráð fyrir því að farið yrði í söluferli með banka. Ég held við höfum öll verið algerlega skýr með það

Nú er árið 2021 og við erum búin að vera hér í tæpt ár að glíma við heimsfaraldur. Mér finnst kominn tími til að hv. þingmenn, jafnvel þó að þeir vilji einkavæða alla skapaða hluti, átti sig á því.

að sá er hér stendur skuli fagna því að stigið verði lítið skref, aðeins lítið skref, í þá átt að losa um eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum. Hin endanlega ákvörðun hefur hins vegar ekki verið tekin, ólíkt því sem sumir þingmenn hér í dag hafa talað. Hún verður ekki tekin fyrr en í vor þegar allur undirbúningur og greinargerðir liggja fyrir. Um það er ekki deilt að umsvif íslenska ríkisins á fjármálamarkaði

Það er aðeins í Rússlandi, Norður-Kóreu, nokkrum ríkjum Norður-Afríku og Suður-Ameríku sem fyrirferð ríkisins á fjármálamarkaði er jafn mikil eða meiri en hér á Íslandi og þeirri stöðu vilja margir þingmenn greinilega viðhalda. Í lok þriðja ársfjórðungs á liðnu ári var bókfært eigið fé Íslandsbanka og Landsbankans um 430 milljarðar kr.

í ýmsum lánasjóðum. Það er vert að hafa í huga, þegar rætt er um að stíga þetta litla skref í að losa um eignarhald,

Áætlun um að selja hluta af eign ríkisins í Íslandsbanka í almennu útboði og skrá hlutabréfin á markað er varfærin í mínum huga. Á sama tíma og ríkissjóður safnar skuldum er skynsamlegt að losa um eignir, ekki síst þær sem ríkið hefur aldrei ætlað sér að eiga til lengri tíma. Það hefur verið rauði þráðurinn hér í öllum umræðum í dag, allt frá fyrri fjármálaráðherrum til núverandi fjármálaráðherra, að ekki hefur verið tekin nein ákvörðun um að

hver með sínum hætti, haft það á stefnuskrá sinni að minnka umsvif ríkisins á fjármálamarkaði. Engu að síður er það gert hér að einhverju sérstöku þrætuepli að tímasetningin sé ekki rétt. En mér finnst líka að það gleymist að ræða önnur atriði, önnur mikilvæg atriði, þegar kemur að útboði og skráningu hlutabréfa Íslandsbanka á almennan hlutabréfamarkað.

þetta fyrsta litla skref gæti haft á þróun hlutabréfamarkaðar hér á Íslandi. Ég ætla að halda því fram að ein meginforsenda fyrir framþróun efnahagslífsins hér á Íslandi á komandi árum og áratugum sé öflugur, virkur hlutabréfamarkaður og tryggt gott aðgengi fyrirtækja, starfandi fyrirtækja og ekki síst nýsköpunarfyrirtækja, að áhættufjármagni, hvort heldur það er í formi hlutafjár eða lánsfjár.

fremur að velta því fyrir okkur hér hvort það er ekki fleira sem við getum gert til að byggja undir hlutabréfamarkaðinn, auka virkni hans og auka þátttöku almennings í atvinnulífinu með beinum kaupum á hlutabréfum. Ég er einn þeirra sem hafa lagt fram frumvarp hér

Við ættum kannski að hugleiða þetta líka samhliða væntanlegri sölu og skráningu á hlutabréfum Íslandsbanka, hvernig við gætum ýtt undir og létt undir með launafólki að taka með beinum hætti þátt í íslensku atvinnulífi, ekki síst í formi fjárfestinga í skráðum hlutabréfum. Við sjáum, herra forseti, að áhugi almennings, áhugi einstaklinga, á því að

Það hefur tekið töluvert langan tíma að byggja eðlilegan hlutabréfamarkað upp að nýju. Þannig tvöfaldaðist fjöldi þeirra einstaklinga sem eiga hlutabréf í skráðum fyrirtækjum eða félögum í íslenskri kauphöll á síðasta ári, úr 8.000 í 16.000 í lok seinasta árs. Við sjáum líka að virkni hlutabréfamarkaðarins hefur verið að aukast en það er eitt vandamál á íslenskum hlutabréfamarkaði hvað hann hefur verið grunnur.

en að styrkja hlutabréfamarkaðinn, verðmyndunina, virkni hans, og auka áhuga almennings á því að taka þátt í íslensku atvinnulífi, ekki síst í gegnum skráð hlutabréf. Að þessu leyti er hægt að halda því fram að tímasetning á væntanlegu útboði og skráningu sé bara alveg ágæt.

Sögulega lágir vextir eiga auðvitað að öðru óbreyttu að örva eftirspurn eftir hlutabréfum og ýta almennt undir atvinnuvegafjárfestingu. Verðþróun á hlutabréfamörkuðum síðustu mánuði rennir stoðum undir þá fullyrðingu að þetta kunni að vera réttur tími til að stíga þetta litla skref.

þar sem þúsundir einstaklinga tóku þátt og umframeftirspurn eftir þeim bréfum var 85%. Þá voru litlu hluthafarnir ekki skertir, heldur aðeins þeir sem vildu stærri hlut.

Að verðþróun: Úrvalsvísitala Kauphallarinnar hefur hækkað um 26% frá miðju síðasta ári og hefur aldrei verið hærri og hlutabréfaverð þeirra tveggja banka sem skráðir eru hér á Íslandi hefur aldrei verið hærra. Frá miðju síðasta ári hafa hlutabréf Kviku banka hækkað um 79% og bréf Arion banka um 39%. Vísitala fjármálafyrirtækja, banka og tryggingafélaga hefur hækkað um 42% á sama tíma. Sem sagt: Markaðurinn er í uppsveiflu. Sem sagt: Það er góður tími til að stíga þetta fyrsta skref. Nasdaq-vísitala norrænna banka hefur hækkað um 18% frá miðju síðasta ári og Stoxx Europe 600 bankavísitalan um 19%, og svona má lengi telja. Dow Jones bankavísitalan hefur hækkað um hvorki meira né minna en 41% frá lokum júní á liðnu ári. En auðvitað ber að hafa í hug að markaðsaðstæður geta breyst. Þær geta breyst til hins verra. Gefi neikvæð þróun á fjármálamörkuðum tilefni til að ekki fáist ásættanlegt verð fyrir hlutabréf ríkisins sem boðin verða til kaups, 25–30%, eða hvað það verður, ber fjármálaráðherra að endurskoða þá áætlun og jafnvel hætta við útboðið og skráningu á bréfunum líkt og hann hefur lýst yfir, gerði það hér fyrr í dag.

Ég stóð í þeirri trú, þeirri barnalegu trú, að ekki væri pólitískur ágreiningur um það að losa ætti um eignarhald ríkisins á fjármálakerfinu, ágreiningurinn snerist fyrst og fremst um það hvort og þá hversu stóran eignarhlut ríkið ætti að eiga í einum af viðskiptabönkunum og þá hefur yfirleitt verið litið til Landsbankans. Ég er ekki sammála því viðhorfi en ég skil það, ég skil rökin þar að baki. Allar götur frá 2012 hefur sú stefna verið mörkuð að það eigi að losa um eignarhaldið og var eignarhaldið á þeim tíma

Sem sagt árin 2012, 2013, 2014 og 2015 var stefnt að því að það yrði umfangsmikil sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum.

í þessari umræðu, að hann vildi haga hlutum þannig að hver og einn kaupandi að þessum hlut sem færi út í þessu skrefi, mætti ekki eiga meira en 2–3% í bankanum.

og það er ekkert hámark. Það kemur ekkert hámark fram í gögnunum sem við erum að vinna með hér. Meira að segja er sagt að ef við eigum að vonast til að fá erlendan aðila til að kaupa hlut,

Ekkert hámark? Nei, það er ekki hámark að því leyti að það liggur ekki fyrir. En ég get upplýst hv. þingmann um að

Eitt af því er að sett verði hámark á hlut hvers tilboðsgjafa, og er nefnt 2,5–3% af heildarhlutafé bankans. Það er hins vegar töluvert stór hluti af 25% útboði. Eins er bent á að það sé rétt og skynsamlegt að sett verði lágmark og hámark á þann hlut sem ríkið býður til kaups í fyrsta skrefi,

t.d. þeir sem skrá sig fyrir hlut fyrir milljón eða minna, þurfi ekki að sæta skerðingu ef umframeftirspurn verður í útboðinu, heldur verði skerðingin eingöngu til þeirra sem stærri eru.

hér sannindum til þeirrar sem hér stendur sem er einnig í nefndinni og hefur ekki fengið tækifæri til að fara yfir þessa hluti.

Eða er þetta bara góðfúslegt, eitthvað til að láta hlutina líta aðeins betur út, til að róa aðeins mannskapinn? Vegna þess að það er einmitt þannig að fólki finnst þetta vera skrýtinn tími til að selja banka, þegar svona mikil óvissa er í efnahag landsins og í þessari djúpu kreppu.

nálgun sinni sem ég hef ekki séð, kannski er búið að senda mér hana, ég veit það ekki. Ekki er ég í aðstöðu til að segja að ég hafi krufið þetta til mergjar.

tilmælum meiri hlutans um hlutföll þá muni hann ekki njóta stuðnings lengur, alla vega ekki til að fara með hluti bankanna?

hægt að gera alla hluti tortryggilega ef menn ætla sér það. Ef það er ásetningur hv. þingmanns að gera þessa sölu tortryggilega eða þau vinnubrögð sem við höfum haft í efnahags- og viðskiptanefnd

Ég hygg að hv. þingmaður ætli sér að skila sjálfstæðri umsögn, sem verður þó hluti af öllum þeim pakka. Það sem ég er að upplýsa hér er einfaldlega það

á hlutdeild einstakra tilboðsgjafa í verðandi útboði. Það verða þá að vera rök fyrir því að gera það ekki. Það eru rök fyrir því.

Á ríkið að selja banka eða hlut í banka eða á ríkið að eiga banka? Hvert er hlutverk ríkisins?

óásættanlegt og óæskilegt til langrar framtíðar. Ég er nefnilega þannig þenkjandi að mér finnst hlutverk ríkisins eiga að vera að huga að öryggi landsmanna, tryggja að hér séu nægir innviðir til að fólk komist á milli staða, geti stundað fjarskipti, notið þjónustuveitna og annað. Ég tel að hlutverk ríkisins eigi að felast í því að vera með öflugasta og besta heilbrigðiskerfi í heimi, öflugt og gott menntakerfi og félagsþjónustu og tryggja öryggisnet fyrir okkur öll. Að því sögðu tel ég að ríkinu beri líka rík skylda til að hafa mikilvægan

Þau eru tiltekin mjög ítarlega í greinargerðinni frá fjármálaráðherra. Þessi markmið eru að minnka áhættu ríkisins af svo stórum eignarhlut í fjármálakerfinu, efla virka samkeppni á fjármálamarkaði, að hámarka endurheimtur ríkissjóðs af eignarhaldinu og sölu á hlutum, stuðla að fjölbreyttu, heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi til lengri tíma, auka fjárfestingarmöguleika fyrir innlenda einstaklinga og fagfjárfesta og ekki síst að minnka skuldsetningu eða auka svigrúm ríkisins til samfélagslega arðbærra verkefna.

að selja banka. Auðvitað er óvissa, auðvitað vitum við ekki nákvæmlega hvað framtíðin ber í skauti sér. Þar af leiðandi kann einmitt að vera skynsamlegt að horfa til þess að losa um hluta af eignarhaldinu á Íslandsbanka, einhvers staðar

að það kunni að vera skynsamlegt að losa um þennan hlut með þeirri gegnsæju aðferð sem lögð er til hér, með því að skrá þennan hlut á markað og sjá hverjir vilja kaupa og hvað fólk er tilbúið að borga fyrir þennan hlut. Það getur svo verið góður lærdómur af sölu þessa 25% hlutar, eða eitthvað í kringum það, sem við nýtum okkur í áframhaldandi vinnu við að losa um eignarhald ríkisins á bankanum.

það eru sérstök lög um viðbrögð við rekstrarerfiðleikum banka, vernd innstæðueigenda og svo mætti lengi telja. Þess vegna finnst mér málefnalegra að þeir sem kunna að hafa eitthvað að athuga

Ég ætla bara að standa hér og lofa því að hrun bankanna eins og við horfðum upp á árin 2008 og 2009 muni ekki endurtaka sig. Það mun ekki endurtaka sig. Ég ætla ekki að lofa því að banki fari aldrei aftur á hausinn því að í bankarekstri

Að sjálfsögðu eigum við að læra af fortíðinni og þeim mistökum sem þar kunna að hafa verið gerð og byggja utan um það. En við verðum að horfa til framtíðar. Ég hef í rauninni miklu meiri áhyggjur af því

Við eigum jú að setja ramma utan um það. Við eigum að ákveða við hvaða umhverfi það býr. Við eigum að tryggja hagsmuni innstæðueigenda. Við eigum auðvitað að sjá til þess að

bankaviðskipti í gegnum síma, en ekki bara bankaviðskipti heldur er fjöldi annarra fyrirtækja farinn að bjóða þjónustu sem áður var bara innan bankanna. Það er ekki síst þess vegna sem ég held að það sé enn meiri áhætta en oft áður af eignarhaldi í fjármálafyrirtækjum. Þetta er síbreytilegur heimur og ég tel að við munum sjá umtalsverðar breytingar á starfsemi þess sem við þekkjum í dag sem banka en verður kannski eitthvað allt annað. Þess vegna segi ég: Ég held að nú sé skynsamlegt að taka það hóflega skref sem felst í því að skrá bankann á hlutabréfamarkað og losa þannig um ákveðið fjármagn eða fjármuni ríkisins sem betur eru nýttir til að draga úr skuldsetningu ríkissjóðs svo að hann geti haldið áfram að stunda öfluga uppbyggingu innviða. Ég held að hér sé um hóflega tillögu að ræða. Hér er gegnsæi tryggt, við erum búin að tryggja lagarammann. Notum tækifærið núna þegar margt bendir til að það sé góður tími til að selja og seljum hlut, bara hlut. Sjáum hvert það leiðir okkur til framtíðar.

Jú, við höfum séð mikinn arð koma út úr bönkunum, sem ríkissjóður hefur notið góðs af, en það er reyndar ekki af reglulegri starfsemi banka. Það er vegna þess að enn þá er verið að losa um eignir sem komu í kjölfar hrunsins. Það fæst einfaldlega meira fyrir þær eignir en sem nemur því hlutfalli sem við borguðum fyrir þær kröfur. Ég tel að arðgreiðslur Íslandsbanka til næstu ára verði í engu samræmi við þær arðgreiðslur sem við höfum verið að fá.

Það er spurningin sem við spurðum okkur og þess vegna var farið í þetta. Það er ekki framtíðarsýn okkar að ríki eigi tvo viðskiptabanka af þremur. Hvað gerum við þá? Við þurfum að losa um eignarhaldið. Það er búið að vinna að því markvisst, eins og hv. þingmaður þekkir vel. Þess vegna er heimild fyrir því í fjárlögum að selja. En við erum líka með lög um það hvernig á að koma að þeirri sölu og í þeim lögum felst að ráðherra skuli leita umsagnar Alþingis. Er sá frestur skammur? Ég veit það ekki. Mér hefur fundist starfið, alla vega í þeirri nefnd sem ég sit í, hv. efnahags- og viðskiptanefnd, ganga mjög vel fyrir sig. Við höfum fengið góða gesti, góða greinargerð og góð samskipti. Við erum búin að vera hér í allan dag og verðum væntanlega fram til miðnættis að ræða þetta mál. Ég upplifi sjálf ekki mikla tímapressu til að taka afstöðu til þess hvort það sé sniðugt núna að losa um þennan litla hluta og þá með hvaða aðferð. Ég fellst á þau rök að sú aðferð sem lögð er til hér sé gegnsæ og góð leið til að meta hvert virði bankans er og þetta sé gott fyrsta skref.

Forseti. Við þingmenn þurfum að gera okkur grein fyrir hlutdrægni okkar og hvar hún liggur. Það er tiltölulega augljóst á öllum hugmyndafræðilegum grunni að Sjálfstæðisflokkurinn og þingmenn hans eru hlutdrægir gagnvart því að selja ríkiseigur.

einfalt atriði sem stjórnvöld þurfa að sinna þegar þau taka ákvarðanir um hvað eigi að gera með eigur almennings, með almannafé. Það var ekki gert.

En hún er ekki gagnsæ gagnvart þingi og þjóð hvað varðar ákvörðun stjórnvalda um að velja þessa leið umfram aðra.

og lítur vel út en aðkoma ráðherra að öllu því ferli er óljós. Hver eru þau viðmið sem stjórnvöld taka tillit til þegar á að taka ákvarðanir um næsta skref í ferlinu,

Þingsályktunin um umsóknina var enn til staðar og stjórnvöldum ber að fara eftir þeim þingsályktunum sem eru í gildi, ellegar bara leggja fram nýja þingsályktun um að afnema

Ef stjórnvöld hefðu ákveðið að halda samt áfram með umsóknarferlið af einhverjum ástæðum hefði verið mjög slæm hugmynd að senda einhvern sem væri á móti því að ganga í Evrópusambandið í samningaviðræðurnar

Við þekkjum það og allir ættu að þekkja það úr Landsréttarmálinu hvernig rökstuðningurinn sem ráðherra kom þar með stóðst ekki kröfur um góða stjórnsýslu og hvaða afleiðingar það hafði. Þetta er ekkert öðruvísi, ráðherra og stjórnvöld þurfa að koma með góðan rökstuðning fyrir ákvörðunum sínum.

hlutdrægni, frekar en upplýstri umræðu um raunverulega kosti og galla, alveg niður í krónur og aura? Ég get alveg sett upp dæmi þar sem sem arðgreiðslurnar úr bönkunum eru skoðaðar. Það er það sem við erum að fá fyrir þá fjárfestingu að vera eigendur, á móti því að

Ég vil hafa það alveg skýrt að það er ekki góð hugmynd fyrir ríkið að eiga tvo banka, að sjálfsögðu ekki. Til hvers ætti ríkið eiginlega vera í samkeppni við sjálft sig hvað það varðar? varðar? Að lokum erum við auðvitað að miða að því að ríkið eigi einn banka sem er líklega bara viðskiptabanki en ekki fjárfestingarbanki, og veitir ákveðna grunnþjónustu. Hvenær og hvernig við komumst þangað hlýtur alltaf að vera spurningin og það verður alltaf að rökstyðja með gögnum.

Herra forseti. Íslandsbanki er verðmæt eign í eigu almennings

og það var ekki síst fyrir einbeitni og festu fyrrum forsætisráðherra, Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, og ríkisstjórnar hans sem bankinn varð almenningseign og mikilvægt skref var stigið í því að koma þjóðinni út úr hruninu. Ríkisstjórnin áformar nú að selja um 25% hlut hið minnsta á næstu mánuðum og áætla stjórnvöld að fyrir hann fáist 35–40 milljarðar kr. Söluna ber nokkuð brátt að í miðri efnahagslegri óvissu faraldursins.

Eignarhald ríkisins á tveimur af þremur viðskiptabönkum landsins er ekki heppilegt. Það getur haft neikvæð áhrif að ríkið eigi svo stóran hlut og því fylgir áhætta. Það er áhætta fyrir ríkissjóð að binda svo mikið fé í þessum bönkum til lengri tíma.

það sem einkennir íslenskan fjármálamarkað er að hann er fákeppnismarkaður og bankarnir eru hver öðrum líkir. Það er hagur almennings að breyta því. Aukin samkeppni á bankamarkaði stuðlar að lægri vöxtum og lægri þjónustugjöldum sem eru verulega há í dag og auk þess hefur aukin samkeppni í för með sér nýjungar sem skipta líka máli og auðvelda fólki að eiga bankaviðskipti.

Þess vegna er mjög mikilvægt að draga úr aðgangshindrunum sem eru hér á landi til að laða að erlendan banka.

Það er ekkert skjalfest um að það gangi svona erfiðlega að fá erlendan banka til að hefja hér starfsemi. starfsemi. Almenningur í landinu er ekki sérlega áhugasamur um áform ríkisstjórnarinnar um sölu Íslandsbanka og það er vel skiljanlegt í ljósi þess sem á undan er gengið, eftir efnahagshrunið 2008. Traust á innlendum fjármálamarkaði hefur ekki verið mikið.

og færa má rök fyrir því að það sé ekki æskilegt. Sjóðirnir eru orðnir mjög umsvifamiklir í fjárfestingum í atvinnulífinu og eiga nú þegar umtalsverðan hlut í Arion banka.

3%. Það er skiljanlegt þegar þeir eru orðnir stórir eigendur að tveimur bönkum af þremur að þeir verði tregir til að lækka vexti

sem síðan sjái um að innheimta lán sem hafa lent í vanskilum hjá lántakendum sem hafa lent í vandræðum, t.d. vegna faraldursins, og það eru ferðaþjónustufyrirtækin mörg hver,

En eins og áður segir er æskilegt að fá erlendan fjárfesti og vonandi tekst það. Í miðjum faraldri eru hins vegar minni líkur á því að það gerist og mögulegum kaupendum fækkar. Það er afar mikilvægt, herra forseti, að við tryggjum að fullt verð fáist fyrir þessa verðmætu eign fólksins í landinu. Söluandvirðið ætti síðan að nýta í arðsamar framkvæmdir eins og í samgöngum og skuldir ríkissjóðs þarf einnig að minnka.

verra verð og verri kaupendur. Í fyrsta lagi vil ég draga fram tímasetninguna. Hún skiptir máli. Að sjálfsögðu skiptir máli hvenær ráðist er í einkavæðingu á banka. Það skiptir máli hvenær viðkomandi ákveður að selja eign. Eins og staðan er í dag er Ísland að upplifa sína dýpstu kreppu í 100 ár. Ekki bara Ísland, það er kreppa um allan heim.

í Grikklandi er eignarhald ríkisins allt frá 10% upp í 40% eftir því hvaða banka við lítum á og þeir eiga 40% í National Bank of Greece,

Ég nefni þetta sem dæmi því að heyrst hefur í umræðunni að við verðum að selja vegna þess að við eigum svo mikið í bönkunum. Við verðum ekkert að selja núna. Það er umræða sem við getum vel tekið síðar. Það getur vel verið að við eigum ekki að eiga Íslandsbanka til lengri tíma en hvernig stendur á því að við erum að upplifa þennan hraða á síðustu metrum kjörtímabilsins? Það er tortryggilegt og vekur upp spurningar.

Mér finnst það svo augljóst að á þessum tímapunkti eru markaðslegar aðstæður ekki hagfelldar. Ríkið fær ekki fullt verð fyrir sölu á þessum tíma. Þess vegna skiptir tíminn máli.

Við skulum spyrja þeirra spurninga. Það skiptir máli hverjir eiga banka. Bankar eru kerfislega mikilvæg fyrirtæki. Það er ekkert svo langt síðan að íslensku bankarnir voru í eigu aðila sem voru ekki heppilegir eigendur að bönkum.

Það er óvissa um eignasafn bankans. Um 20% af eignasafni Íslandsbanka eru í greiðslustöðvun. Heyrst hefur að það séu allt að 180 milljarðar sem vill svo til að er jafn hátt og eigið fé bankans.

Það er ekki skynsamlegt að selja bankann í svona nauð eins og menn hafa talað um að ríkissjóður sé í, að það liggi svo mikið á að fá pening í ríkiskassann til að greiða niður skuldir.

og fjölbreyttari hóp kaupenda?

markaðsviðskipti almennt, hvort hann gæti kannski kjarnað þetta aðeins fyrir okkur hér og svarað einfaldri spurningu: Hvenær nákvæmlega er rétt að selja? Er það þegar verðið er hátt og á leiðinni niður? Eða er það þegar verðið er lágt og á leiðinni upp?

Það er ekki rétti tíminn að selja banka þegar 20% af eignasafni bankans eru í greiðslustöðvun. Það er ekki rétti tíminn að selja banka þegar við horfum á umfram eigið fé upp á yfir 42 milljarða kr. Það er mjög auðvelt að svara þessu. Það eru fjölmörg rök sem benda til þess að þetta sé einmitt ekki rétti tíminn til að selja banka, enda er engin önnur þjóð að gera það

Við hljótum að fá hærra verð fyrir hlutinn þegar óvissu er eytt. Það er bullandi óvissa í hagkerfinu í dag. Við vitum ekkert hvaða kaupendur eru hér í boði. Við vitum þó að þeir eru færri en ella

í ljósi þekkingar hans á fjármálamörkuðum og þeirri söluráðgjöf sem var

Og svo í ofanálag: Við vitum ekki virði Íslandsbanka, það er óvissa um eignarhlutann. Það er áhugaverð staðreynd sem sýnir hversu ómótað þetta ferli er.

sláum ákveðna varnagla við söluna og fáum besta verðið fyrir þennan hlut. Það hlýtur að vera markmiðið. Sumir vilja kannski gefa bankann, það hefur heyrst. Ég held að við ættum ekki að gera það.

að taka þessi skref sem eru tekin núna með 25% sölu en verð þó að segja að mér finnst allt of skammt gengið í þessari lotu þótt ég ætli ekki að gera stórmál úr því sérstaklega.

án þess þó að svara því hvenær tíminn verði nákvæmlega réttur. Ég held að það sé útilokað að segja fyrir um það hvenær sé réttur tími til að selja hluti á markaði. Það verður auðvitað seljandi í hverju tilfelli fyrir sig að finna, vega og meta hagsmuni sína á hverjum tíma sem getur verið mismunandi frá sjónarhóli sama seljenda

grunnþjónustu næstu árin sem ekki er fyrirséð að hægt sé að halda uppi með þeim hætti sem menn vænta á næstu árum í ljósi þess fjárhagslega skells sem ríkissjóður hefur orðið fyrir vegna heimsfaraldursins, sem er vonandi núna í rénun. Þetta er eitt af markmiðunum, að afla ríkissjóði fé. Annað markmið er auðvitað að draga úr áhættu ríkissjóðs af því að eiga í jafn sveiflukenndri starfsemi og atvinnugrein og fjármálamarkaðirnir eru.

markaðsviðskipti á Íslandi og þátttöku í kauphallarstarfsemi, efla virkan markað

mýmörg hér á árum áður en eru sem betur fer orðin sárafá í dag. Það er hugmyndin um að koma eignarhaldi þessara ríkisfyrirtækja í hendurnar á almenningi milliliðalaust með því að dreifa eignarhlutum ríkisins til almennings, til íslenskra ríkisborgara 18 ára og eldri eða hvernig sem það yrði útfært, og fleyta þannig hlutum á markað og auka hagsæld heimilanna.

um að verið sé að koma hlutum í hendur á einhverjum tilteknum aðilum, jafnvel að selja of ódýrt og koma í hendur á vildarvinum, allar þessar gömlu lummur sem dúkka sem dúkka upp og eiga samt í rauninni ekkert við. Ég held að menn hljóti að geta sammælst um það þvert á alla flokka, og er það nú kannski helsti löstur á þessari hugmynd minni að fólk í öllum flokkum gæti mögulega sameinast um þetta pólitískt, að efla auðstjórn almennings með þeim hætti að eignarhlutum ríkisins væri komið til almennings milliliðalaust.

að komist í hendur almennings með einum eða öðrum hætti sem fyrst, annaðhvort samhliða þessari sölu eða fljótlega eftir að þessi sala verður um garð gengin. Og ég held að þingmenn ættu að fara að huga að áframhaldandi framsali framsali á eignarhaldi í Íslandsbanka og Landsbankanum líka og ættu að huga sérstaklega að þessari hugmynd. Til þess að hún yrði að veruleika þyrfti að sjálfsögðu lagaheimild

til að mynda við með milliliðalaust? Er þá engin stjórn almennings yfir þessum hlut hans í bankanum? Hvers konar milliliðaleysi er hv. þingkona að tala um nákvæmlega?

Auðvitað er hægt að tryggja almenningi hlutdeild í þessari sölu með öðrum hætti. Það væri líka hægt að hugsa sér að selja og dreifa söluverðinu bara á alla einstaklinga.

á hverju ári — sem hafa numið 70 milljörðum kr. á síðustu fimm árum og hafa runnið inn í kerfin okkar allra; menntakerfið, velferðarkerfið, heilbrigðiskerfið o.s.frv. — hver er munurinn á því að almenningur eigi áfram þennan hlut og hann fari í kerfi okkar allra því, eins og tillaga hv. þingkonu kvað á um, að almenningur skipi sér síðan stjórn yfir þeim hlut sem eigi að möndla með hann á einhvern hátt sem ég er ekki alveg viss um hvernig gerist? Hver er nákvæmlega munurinn á þessu tvennu?

eitthvert ríkisfyrirtæki hefur almenningur engin tök á stjórn slíks fyrirtækis. Hverjir skipa bankastjórnir? Hverjir skipa stjórnir þessara banka?

á bönkunum. Þess vegna stöndum við í þessum sporum í dag. Það er af því að Bankasýslan sendi tillögu til hæstv. fjármálaráðherra um sölu á bankanum. Það var ekki hæstv. fjármálaráðherra sem tók ákvörðunina, það var Bankasýslan. Hvaða fólk er það? Hver kaus það fólk til að taka slíka ákvörðun?

Á köflum líður mér eins og hluti þingmanna sé kominn í frúna í Hamborg og sé strax farinn að ráðstafa peningum fyrir sölu banka sem ekki hefur átt sér frekar en að við séum hér að ræða grundvöll fjármálakerfisins til næstu ára og áratuga. Ef ég ætti að skipta salnum í parta eftir því hvorri hliðinni er talað fyrir myndi ég segja að

sal, til að ræða um það hvort eigi að stokka fjármálakerfið upp til þess að það þjóni almenningi betur, til þess að það þjóni samfélaginu betur, til þess að það þjóni framtíðinni, umhverfinu og öllu því betur sem fjármálakerfið getur svo hæglega gert. Á móti snúast andsvör mikið um það hversu marga milljarða við getum vænst að fá fyrir hversu mörg prósent af þessum banka.

að heildarvirði bankans, sem sagt 100% af bankanum, losi örugglega vel rúmlega 100 milljarða. Vá, ekki meira en það, hugsaði erum að standa í öllu þessu þrasi fyrir fjórðungshlut af 100 milljörðum. Tökum þetta í samhengi. Halli ríkissjóðs á þessu ári er 320 milljarðar.

fyrir því að opna fyrir aðkomu almennings að hlutafjármarkaði þegar raunin er auðvitað sú að bara lítill hluti almennings er aflögufær um að taka þátt í áhættusömum viðskiptum með háar fjárhæðir á hlutabréfamarkaði.

lok árs 2019. Það gæti keypt allan Íslandsbanka tvisvar og vel það, færi létt með það. Þar með yrði þetta 0,1% mögulega enn ríkara árin 2025, 2029 og um langa framtíð. Skoðum þetta líka í samhengi við tekjur ríkisins og ekki tekjur ríkisins vegna Covid-19 eða þeirrar kreppu sem við erum að ganga í gegnum. Nei, skoðum þetta í samhengi við að skattlagning á þessu ári er 34 milljörðum lægri en verið hefði ef ekki hefðu komið til skattalækkanir sem ríkisstjórnin hefur ráðist í á þessu kjörtímabili. Þær skattalækkanir renna mjög mikið til efnamesta fólksins sem aftur er í færum til að kaupa banka. banka. Sá peningur sem mögulega fengist fyrir fjórðungshlut í Íslandsbanka væri svona á pari við tekjufallið sem ríkisstjórnin valdi að setja á ríkissjóð.

Hvort sem það verða 20% eða 30% eða 35% þá verður væntanlega um að ræða ráðandi hlut.

stígur inn sem hluthafi í svona fyrirtæki. Við höfum séð það á síðustu árum. Ég ætla ekki að segja að ríkið sé endilega þögull eigandi en ríkið er ansi hæglátur eigandi þegar kemur að því að stýra fjármálastofnunum. Armslengdin verður oft lengri en hún þyrfti að vera. Og það mun skipta miklu máli varðandi Íslandsbanka á næstu árum þegar lán til ferðaþjónustunnar koma á gjalddaga, þegar bankinn þarf að ákveða hvort hann ætlar að standa sína samfélagslegu plikt eða hvort hann ætlar að hámarka afkomu sína. Ríkið á ekki að standa í bankarekstri, hrópaði fjármálaráðherra hér fyrr í dag. Þetta er náttúrlega grundvallarkennisetningin, þetta er trúarsetningin sem þessi umræða byggir á frá annarri hliðinni. Fjármálaráðherra virtist líka vera svolítið hneykslaður á því að sumir væru einfaldlega þeirrar skoðunar að ríkið hefði hlutverki að gegna sem leiðandi afl og einn af stærri eigendum fjármálakerfis í landinu. Ef það er einhver grundvallarágreiningur á milli fólks ætla ég bara að benda á að ef fólk er ekki þeirrar skoðunar

þá bara sorrí, á fólk ekkert erindi í að ráðskast um hvað ríkið eigi að gera. Það er grundvallarhlutverk ríkisins á íslenskum fjármálamarkaði að vera kjölfesta í markaðnum til þess að hann fari í rétta átt. Þá erum við kannski komin að aðalatriðinu. Vegna þess að umræðan hér snýst svo mikið um milljarðana sem frúin í Hamborg ætlar að gefa fyrir bankann er

þegar hún viðraði þær hugmyndir að kannski ætti bara að vera samfélagsbanki á íslenskum fjármálamarkaði sem snerist ekki um að hámarka arðsemi heldur að efla grænar fjárfestingar, standa vörð um fólkið í landinu.

sem gerði ekkert nema að stunda svona tiltölulega óarðbæra starfsemi. Hver ákvað að arðsemi væri eitthvað sem ætti að hámarka og það væri

Ég ætla bara að lýsa því yfir að ég er hjartanlega sammála þeirri sýn hæstv.

fjármálaaflanna. Það er starfsemi sem við þurfum að efla á næstu árum. Það er gullna tækifærið; að byggja upp á Íslandi samfélagsbanka, eða hvað við köllum það, banka sem þjóna öllum almenningi og skipuleggja þá þannig að þeir vinni fyrir framtíðina, að taka þessa tvo stóru banka sem ríkið á og sigta þá saman þannig að ríkið sitji eftir

að þeir vilja að ríkið eigi bankana og helst öll önnur fyrirtæki. Það er ágætt að rifja upp fyrir þá sem hlusta hvernig þessi eignarhluti varð til. Það er eins og sumir haldi að þetta sé banki sem við höfum byggt upp, einhvers konar fjölskyldufyrirtæki. En það var það ekki. ekki. Hluturinn í Íslandsbanka er greiðsla sem við fengum út úr samningum við slitabú. Þetta er greiðsla sem nú er verið að hugsa um að breyta í peninga. Það er ekki flóknara en það. Spurningin er þá bara sú og er alveg raunveruleg spurning:

hlusta á það sem sérfræðingar segja, en núna er það einhvern veginn algjört aukaatriði. Það er engin önnur frjáls þjóð í hinum vestrænu samfélögum

Það þekkist hvergi nema í alveg sérstökum löndum og ég ætla ekki að fara nánar út í það hvers konar pólitík er rekin þar og hvers konar samfélög það eru. Við erum líka mjög upptekin, sérstaklega þeir sem tala gegn þessari sölu, af dreifðri eignaraðild og samkeppnismálum, en það þarf ekki þegar ríkið á í hlut. Þá talar enginn um dreifða eignaraðild, þá skiptir hún engu máli. Samkeppnismál? Nei. Samkeppniseftirlitið hefur bent á að þetta sé mjög óheilbrigt kerfi í viðskiptabönkum. Það er mjög óheilbrigt að einn aðili, hvort sem það er ríkið eða einhver annar, sé með svona ráðandi hlut í öllu kerfinu.

Við eigum að stuðla að fjölbreyttu, heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi til lengri tíma.

Það er sama hættan hér. Hins vegar er því ekki að neita að það er talsverð tortryggni í samfélaginu, ekki síst vegna þess að sumir stjórnmálamenn hafa raunverulega sáð fræjum tortryggni og eru nú í óðaönn að sá enn meiri tortryggni, vísa í einkavæðingu ríkisbankanna, sem var allt annað dæmi hér

Arður af hefðbundinni bankastarfsemi er lítill og raunverulega allt of lítill miðað við verðmæti og eignir þessara banka. banka. Ríkið er ekki rétti aðilinn til að standa í þessari samkeppni frekar en annarri og það er hættulegt að við séum að binda fé með þessum hætti. Þetta er síður en svo mjólkurkýr

Ég ætla ekki í þessa vegferð aftur ef ég kemst hjá því. En það breytir því ekki að við þurfum að sannfæra

Ég heyrði það líka hér í umræðunni að mönnum finnst algjört aukaatriði að innleysa þessa peninga við þessar aðstæður, sem mér finnst alveg óskiljanlegt, af því við erum auðvitað mjög skuldug núna og getum nýtt þessa peninga til miklu arðbærari fjárfestinga. Þá segja menn alltaf: Við getum bara tekið lán, við tökum bara lán, þau eru á lágum vöxtum, við getum bara aukið útgjöld ríkisins, alltaf. Það er ekkert mál að auka útgjöld ríkisins. Okkur finnst það svo lítið mál vegna þess að það eru komandi kynslóðir sem munu borga. Við hugsum alltaf bara um okkur akkúrat núna, en við þurfum að hugsa lengra. Það er í raun og veru fráleitt að eiga öll þessi verðmæti bundin í áhætturekstri. Ríkissjóður á aldrei að gera það og það gerir það enginn annar ríkissjóður með þeim hætti sem við gerum. Við ættum að kíkja til annarra landa og sérfræðinganna sem okkur verður

Mig langar til að tala um óvissuna í þessu máli öllu. Það er nefnilega óþægilega mikil óvissa sem ríkir í kringum allt þetta fyrirhugaða ferli í boði Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokks. Ef við byrjum á því af hverju farið er í ferlið sjálft núna eru ástæðurnar fyrir því algjörlega á huldu og óvissa ríkir þar um. Óvissuna er meira að segja að finna í rökstuðningi fjármálaráðuneytisins um hvers vegna sé gott að ráðast í sölu á hlut ríkisins núna. Það að rökstuðningurinn sé sá að það sé tiltekið í stjórnarsáttmála er hreinlega ekki nægjanleg afsökun fyrir almenning, frú forseti. Ef einhverjum dettur í hug að hækkun á mörkuðum sé nægjanleg ástæða, eins og fram kemur í minnisblaði Bankasýslu með tillögu fjármálaráðherra um að selja eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka núna,

þar til í desember að hann skipti um skoðun, var vegna gríðarlega mikillar lækkunar á mörkuðum frá febrúar til mars. Þannig að já, auðvitað fóru markaðir upp á við eftir þá gríðarlega miklu dýfu, sem betur fer, en er ekki nægjanleg ástæða til þess að ráðist sé í þessa vegferð. Það er líka óskýrt og óvissa um í hvaða verkefni er áætlað að nýta fjármagnið sem fæst fyrir söluna á hlut ríkisins í bankanum. Á að nýta fjármunina til að greiða niður skuldir eða til að fjármagna innviðaframkvæmdir? Engin skýr svör um það hafa komið fram í máli hæstv. fjármálaráðherra, minnisblaði hans eða í máli annarra ráðherra ríkisstjórnarinnar um hver vilji ríkisstjórnarinnar er um það. Það er mjög ógreinilegt hver meðferð fjármuna sem eiga að fást fyrir söluna verður. Í því samhengi má benda á að ef ætlunin er að greiða niður skuldir ríkissjóðs, sem ég myndi ætla að ætti ekki að vera forgangsatriði á tímum mesta atvinnuleysis sem við höfum upplifað í marga áratugi, þá skiptir máli að vextir á skuldum ríkisins hafa haldið áfram að lækka. Ávinningurinn af því að selja banka og greiða upp skuldirnar er því enn minni en áður. Arðgreiðslur sem ríkið missir af vegna sölu gætu því verið hærri en vextir sem ríkið þarf ekki að greiða ef það notar söluandvirðið til að grynnka á skuldum.

Engin skýr svör eða tillögur hafa heldur komið fram um hvaða verð teljist ásættanlegt fyrir hlutann. Í minnisblaði Bankasýslunnar með tillögu til fjármálaráðherra er meira að segja gert ráð fyrir að hætt verði við söluna ef ef hvorki fáist ásættanlegt söluverð né ásættanleg arðgreiðsla. Hvert ásættanlegt söluverð er liggur algjörlega á huldu. Hér skortir, frú forseti, hreinlega skýrar línur, skýrar upplýsingar og skýrar ástæður hjá ríkisstjórninni fyrir því að fara í þennan leiðangur núna. Það er líka margt fleira sem skortir. Það skorti til að mynda ýmislegt í flutningsræðu hæstv. fjármálaráðherra hér í dag. Hann talaði um að markaðurinn væri heilbrigður. Að segja hér við okkur, kjörna fulltrúa almennings, að markaðurinn sé heilbrigður á þessum tímum sem við lifum er hreinlega með ólíkindum. Efnahagsleg óvissa hér á landi og allt í kringum okkur hefur aldrei verið jafn mikil, aldrei. Efnahagsleg óvissa vegna Covid er í algleymingi, ekki bara hér á landi heldur í helstu viðskiptalöndum Ekkert bendir til að hagkerfi nágrannalandanna muni rétta úr kútnum á næstunni. Skjót endurreisn ferðaþjónustunnar hér á landi er því miður ekki í augsýn og það er líklega leitun að fjármálaráðherra beggja vegna Atlantshafsins sem talar með þeim hætti sem sá íslenski gerði núna í dag þegar hann lýsti því yfir að markaðurinn væri heilbrigður. Það að segja að það sé rökstuðningur fyrir því að fara í sölu á hlut ríkisins núna er í besta falli útúrsnúningur. Má ég benda fjármálaráðherra á að engir aðrir ríkissjóðir, engar aðrar ríkisstjórnir í kringum okkur, í nágrannalöndum okkar, hafa verið að selja hluti sína í fjármálastofnunum eða í opinberum sjóðum við þær ótrúlega erfiðu efnahagsaðstæður sem ríkja. Í minnisblaði Bankasýslunnar er meira að segja viðurkennt að í Evrópu séu afar fá dæmi um sölu eða sameiningar á bönkum um þessar mundir. Eins

Frú forseti. Öll þessi óvissa er slæm. Það er vont að leggja af stað í krossferð sem keyrð er áfram með hugmyndafræði eins stjórnmálaflokks að leiðarljósi en ekki með hag almennings í huga. Hér verður að eiga sér stað umræða, djúpstæð umræða í þjóðfélaginu um fjármálakerfið til framtíðar. Hér verður bankakerfið að vera skipulagt með almenningshagsmuni að leiðarljósi. Það óvissuástand sem ríkir núna kallar einfaldlega ekki á það að selja bankann vegna þess að bæði er ekki vitað hvað við fáum fyrir hlutinn sem á að selja, sem er líka í óvissu, og ekki hvernig eignarhaldið verður og það skiptir máli. Það skiptir máli að við vitum það fyrir fram þegar þessi umræða er keyrð í gegnum þingið, að við vitum hverjar hugmyndir ríkisstjórnarinnar eru um eignarhaldið.

Það er skortur á framtíðarsýn um uppbyggingu fjármálakerfisins sem hlýtur að þurfa að glíma við þær framtíðaráskoranir sem við horfumst öll í augu við, sem eru loftslagsbreytingarnar, að minnka ójöfnuð og tryggja hag almennings við þá endurreisn sem blasir við okkur öllum í kjölfar heimsfaraldurs. Þetta eru stóru áskoranirnar sem við þurfum að glíma við og til þess hljótum við að vilja að vilja þær miklu arðgreiðslur sem komið hafa úr Íslandsbanka á síðastliðnum árum frekar en að selja hlut okkar í bankanum á tímum þegar væntanlegt er að lágt verð fáist fyrir hlutinn og mjög mikil óvissa ríkir í kringum allt söluferlið, hverjir hugsanlegir eigendur verða og hvað hugsanlegir eigendur hugsa sér við ráðstöfun á þeim fjármunum.

Við ræðum hér um skýrslu hæstv. efnahags- og viðskiptaráðherra um sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Hér fyrr í dag, miklu fyrr í umræðunni,

er í takti við stefnu okkar í VG þar sem við leggjum áherslu á að ríkið verði áfram eigandi Landsbankans. Þetta er alveg í takti við þá stefnu. Við

þar sem einmitt er farið yfir það að eignarhald ríkisins hér á Íslandi á fjármálafyrirtækjum sé það umfangsmesta í Evrópu og að ríkisstjórnin ætli að leita leiða til að draga úr því. Þar segir einnig að ljóst sé þó að ríkissjóður verði áfram leiðandi fjárfestir í a.m.k. einni kerfislega mikilvægri

þetta er partur af ferli sem rætt hefur verið um hingað til.

Ég held að við munum ekki vita það fyrr en við látum á það reyna með því að skrá bankann á hlutabréfamarkað og sjá hvort

aðilar eru tilbúnir til að greiða fyrir sé ekki ásættanlegt, sé ekki nógu gott, þá verður auðvitað að skipta um kúrs. Það er Það er hægt að hætta við og það hefur verið talað um það að ef ekki fáist verð sem við teljum

Mér finnst hins vegar mjög eðlilegt að það séu margir sem taki þátt í þessari umræðu, að það sé umræða um þetta úti í samfélaginu og að

En sem betur fer höfum við líka lært af henni og komið hér á umgjörð sem er allt önnur, lagaramminn í kringum fjármálakerfið okkar er orðinn allt annar en frá hruni. Með lögum sem sett voru um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum er m.a. kveðið á um hlutverk Bankasýslunnar,

þessum nefndum þingsins. Þá kemur einnig fram að Seðlabanki Íslands skuli gefa umsögn og enn fremur kemur málið

Ég tel að hér sé verið að halda áfram með mál sem er vel undirbyggt

hvernig fjármálakerfið hefur verið styrkt og hvernig það á að starfa en ekki síður með gerð hvítbókar og vinnu sem skrifuð var inn í stjórnarsáttmálann. nú séum við komin að þeim tímapunkti að það eigi að láta reyna á það að selja u.þ.b. 25% hlut ríkisins í Íslandsbanka. Ég fagna umræðunni hér í dag, ég held að hún sé góð og ég held að hún sé mikilvæg fyrir okkur. Hún er mikilvægur partur af því að halda áfram í því að draga úr eignarhaldi ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Á sama tíma vil ég einnig að við höldum áfram og þroskum og dýpkum umræðuna um bankann sem við ætlum að hafa í eigu ríkisins og um það hvernig við viljum að hann starfi til framtíðar. Það er kannski ekki alveg næsta vers í þessu ferli, en ég held að það sé eitt af því sem við ættum að tala um samhliða og halda áfram í framhaldinu.

skýra myndlíkingu. Hann spurði: Er ástæða til þess að bifreiðarstjóri sem hefur farið grýtta gamla slóð og keyrt út í skurð keyri þá leið aldrei aftur þó að búið sé að byggja veginn upp á alla kanta og jafnvel malbika?

í efnahagslegu tilliti sem og mörgum öðrum. Er það virkilega sannfæring þingmannsins að sala á hlut í Íslandsbanka sé svo mikið forgangsatriði að ekki sé ástæða til að staldra við sýna svolitla skynsemi? Ég er ekki að vísa til einhverra hagstjórnarskóla eða -kenninga heldur almennrar skynsemi. Er virkilega ástæða til að vera með þennan asa? Telur þingmaður

hvort búið er að laga slóðann, gera eitthvað við hann og gera hann greiðfærari. Ég fór yfir það í ræðu minni að það hefur einmitt verið gert. Með lögum um sölumeðferð á eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum var skrifað inn ferli og gætt hefur

Það finnst mér vera algjört grundvallaratriði í þessum málum. Við erum ekki að keyra sama gamla slóðann, við erum að keyra á nýjum og breyttum vegi. Þess vegna tel ég það ekki bara ekki bara ásættanlegt heldur algerlega þorandi. Ég kom einnig inn á það í ræðu minni að þetta væri partur af ferli sem hefði verið í gangi allt í gangi allt frá því að ríkisstjórnin var stofnuð. Ég er einfaldlega ekki sammála því að hér sé einhver asi á ferðinni. Það hefur verið skoðað hvaða leiðir ætti að fara. Það hefur verið horfið frá hugmyndum.

hefur tekið stakkaskiptum. Hún er styrkari. Það breytir ekki því að ef bílstjórarnir eru þeir hinir sömu skiptir það ekki máli og eins gott að setja lokunarslána fyrir. Mig langar aðeins

um að þetta fari í gegn, gegn því að einhver önnur atriði af hálfu Vinstri grænna fái bjartara

ákveður að eiga hlut í bankakerfinu að verulegu leyti um lengri eða skemmri tíma? Er eitthvað óheilbrigt við það? Ég vil undirstrika að það er stefna okkar í Samfylkingunni að ríkið eigi ekki að

Frú forseti. Við erum sem betur fer með löggjöf sem á að geta staðist,

í söluferli samkvæmt gildandi lögum sem hæstv. ráðherra Bjarni Benediktsson kom ekki að því að setja.

með ansi drjúgan hlut í því að vera í bílstjórasætinu.

í það minnsta ekki að mínu mati og ekki heldur minnar hreyfingar. Ég vil þess vegna ítreka það sem ég sagði hér í ræðu minni að það er í stefnu Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs að

Frú forseti. Hv. þingmaður fór ágætlega yfir stefnu Vinstri grænna um mikilvægi þess að selja banka og koma Íslandsbanka í hendur einkaaðila og mér heyrist hv. þingmaður telja að þessi tími sé einstaklega góður til þess. Mér fannst hv. þingmaður ekki svara hv. þm. Guðjóni Brjánssyni nægilega vel þegar hann spurði út í þessa tímasetningu. Ég vil biðja hv. þingmann um að fara yfir það með okkur af hverju hún telur það vera góðan tíma til að selja banka þegar við erum í dýpstu efnahagskreppu í 100 ár og það er mikil óvissa í samfélaginu. Það er mikil óvissa í atvinnulífinu. Það er mikil óvissa varðandi lánasafn bankans.

hvað verður um, en fyrirtækin sem hafa óskað eftir frystingunni, sem flest eru ferðaþjónustufyrirtæki úti um landið, treysta á að semja við sinn viðskiptabanka þegar faraldurinn hefur gengið yfir. Af hverju finnst hv. þingmanni þetta vera góður tími til að selja banka? Var hún ósammála því þegar Bankasýslan kom með þá tillögu að fresta söluferlinu vegna þess að óvissan var mikil í mars? Hvað hefur breyst? Af hverju er þetta góður tími? Er ekki, hv. þingmaður, tími fyrir allt, en þessi tími ekki góður fyrir bankasölu?

Herra forseti. Ég held að ég hafi ekki sagt það í ræðu minni að þessi tímasetning væri einstaklega góð. Hins vegar sagði ég það að sala á hlut ríkisins í Íslandsbanka væri hluti af ferli sem hefði m.a. verið skrifað inn í stjórnarsáttmálann og við erum að mínu mati í þessu ferli núna. Það vill þannig til að það er alltaf einhver tímasetning. Ég held að við vitum ekki nákvæmlega hvort tímasetningin sé góð fyrr en við erum í rauninni komin lengra inn í söluferlið, þegar við vitum meira um það hver áhuginn er á því að kaupa bankann. Ef niðurstaðan úr því verður sú að við teljum það ekki ásættanlegt fyrir íslenskt samfélag þá hættum við við. Þá erum við komin með niðurstöðu um að tímasetningin sé ekki góð. Það sem ég er hins vegar að leggja áherslu á við erum bara í ferli sem þessi ríkisstjórn ákvað að fara í og þess vegna er þetta eðlilegur partur af þeirri vinnu.

Eða hvað? Hverjum öðrum en íslensku ríkisstjórninni dettur í hug að selja banka í ríkiseigu, selja banka við þessar óvissuaðstæður? Það er eitthvað annað, frú forseti, en hagur almennings sem þarna fer fremstur vegna þess að að öll rök hníga að því að í þessu óvissuástandi eigum við að bíða með söluna. Við eigum að bíða með söluna. Okkur vantar ekki peninginn og ef við værum að setja upp reikningsdæmið: Hvort eigum við að taka lán lán til þess að fara í borgarlínuna eða hvað það nú er sem menn vilja borga með þessum peningum, eða selja hlutinn? Þá er það einfalt reikningsdæmi. Það er miklu hagstæðara að taka lánið en að selja hlutinn.

Herra forseti. Það eru bara mjög skiptar skoðanir um það. Það hafa vissulega heyrst raddir um að nú sé ekki góður tími til að selja banka. En það eru líka aðrir sem benda á það að nú sé mögulega einmitt mjög góður tími til þess. Ég held að við fáum ekki botn í það fyrr en við förum og látum reyna á þetta. Það er í öllu því samhengi sem ég talaði um í ræðu minni sem mér finnst skipta svo miklu máli að við höfum góðan lagaramma sem segir alveg hvernig eigi að standa að þessu. Það er ekkert furðulegt við það að ríkisstjórn og flokkar sem hana styðja haldi áfram með þær aðgerðir sem hún hefur staðið að, þegar allt í ferlinu við það er bara í góðu lagi. Og eins og ég hef margítrekað hér í kvöld og ýmsir hv. þingmenn hafa einnig gert í dag þá erum við að setja viðmið um það hvaða umgjörð þurfi að vera til staðar til þess að við förum alla leið með þessa sölu. Hingað til hef ég ekki séð neitt annað en að við séum bara á mjög góðri en að sama skapi mjög varfærinni leið. Það er að mínu mati einmitt eina rétta leiðin til að fara í þessu; að vera varfærin en halda áfram á þeirri braut sem við höfum markað.

Virðulegi forseti. Eigum við að selja banka bara til að selja banka eða eigum við að eiga banka bara til að eiga banka? hefur verið spurt nokkuð oft úr þessum ræðustóli í dag þegar við ræðum munnlega skýrslu fjármála- og efnahagsráðherra um sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Síðustu daga hafa fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis unnið að gerð umsagna til fjármála- og efnahagsráðherra um greinargerð um ráðgerða sölumeðferð á hlutum ríkisins í Íslandsbanka.

að skoða greinargerðina og leita eftir umsögnum um það sem þar kemur fram. Það verður áhugavert að sjá þá umfjöllun en ég hef ekki tekið þátt í vinnu nefndanna. Fyrir nefndunum liggur greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra um ráðgerða sölumeðferð á hlutum ríkisins í Íslandsbanka í samræmi við ákvæði laga um slíka sölu. Með öðrum orðum er unnið samkvæmt fyrirfram ákveðnu ferli. Í greinargerðinni sem er til umfjöllunar hjá nefndunum koma fram upplýsingar um helstu markmið með sölu eignarhlutarins, hvaða söluaðferð verði beitt og hvernig henni verði háttað að öðru leyti. Þá hefur jafnframt verið óskað eftir formlegri umsögn frá Seðlabanka Íslands um jafnræði bjóðenda, líkleg áhrif sölu á gjaldeyrismarkað, gjaldeyrisforða og laust fé í umferð. Eftir að umsagnir nefnda nefnda Alþingis og Seðlabanka Íslands liggja fyrir verður tekin endanleg ákvörðun um hvort sölumeðferð eignarhlutarins verði hafin í samræmi við efni greinargerðarinnar. Ráðherra getur í þeirri ákvörðun sinni gert breytingar á einstökum þáttum í fyrirhugaðri sölumeðferð, m.a. að teknu tilliti til athugasemda fjárlaganefndar og efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis við greinargerðina. Ákvörðunina getur ráðherra síðan endurskoðað á öðrum stigum ferlisins. Það sem ég er að segja með þessum orðum er að ákvörðunin er ekki tekin hér á Alþingi

Ég sé ýmis rök sem styðja þessa sölu, m.a. þau að eignarhald íslenska ríkisins í fjármálastofnunum er hlutfallslega hátt miðað við öll þau lönd sem við berum okkur almennt saman við. Svo er mjög mikilvægt að líta til þess að starfsumhverfi fjármálakerfisins er á engan hátt sambærilegt því sem það var fyrir tíu árum, hvað þá fimmtán. Miklar breytingar hafa orðið á starfsumhverfi banka, bæði alþjóðlega og hér innan lands.

Það hefur komið skýrt fram í umræðunni í dag og ég er algerlega sammála því að í öllu því ferli sem nú er fram undan varðandi sölu á þessum eignarhlut er lykilatriði að það sé gagnsæi, gagnsæi, eignarhald á hlutnum dreifist og Alþingi verði haldið upplýstu eftir því sem verkefninu vindur fram.

að umræðan um samfélagsbanka er fjarri því að vera farin frá okkur. Við Framsóknarmenn viljum halda því til haga, sem er í stefnuskrá

telur flokkurinn að annar ríkisbankanna ætti að vera áfram í eigu þjóðarinnar með það að markmiði að þjóna samfélaginu sem best. Meðal annars til að bregðast við fákeppni á bankamarkaði er nauðsynlegt að samfélagsbanki hafi þann tilgang að bjóða þjónustu á sem bestum kjörum. Þannig mætti efla samkeppni í bankaþjónustunni á landsvísu. Ættum við kannski að nota tækifærið núna og setja af stað vinnu við að rýna betur hvaða hlutverki við viljum að ríkisbanki gegni í samfélaginu? Virðulegi forseti. Ég tel að hér sé farið fram af skynsemi þar sem eitt skrefið er stigið í einu og horft vel yfir sviðið, litast um á milli þeirra skrefa sem tekin eru, m.a. vegna þess að áform um sölu hafa legið fyrir lengi og heimildin til sölu hefur líka legið fyrir í nokkur ár og verið til skoðunar og þétt. Að lokum, virðulegi forseti: Er kannski skynsamlegra að byggja upp innviði landsins eða greiða niður skuldir en að binda fjármuni ríkisins í banka, sér í lagi þegar ríkið á tvo banka? Þeir sem vilja heldur eiga viðskipti við ríkisbanka geta þá áfram snúið sér til Landsbankans. Svo megum við auðvitað ekki gleyma því að hægt er að eiga viðskipti við sparisjóðina sem starfa á sumum svæðum um landið. Auðvitað er líka mikilvægt að velta því fyrir sér hvaða hlutverki þeir geta gegnt í fjármálakerfinu.

óþægilegt við þessar aðstæður, svo ekki sé dýpra í árinni tekið, hversu mikil tortryggni er úti í samfélaginu gagnvart sölu á banka á þessum óvissutímum.

treystu ríkinu best til þess að reka þessa banka áfram, á meðan innan við 20% vildu selja hlutina. Þetta eru kannanir sem voru gerðar áður en heimsfaraldurinn skall á.

hvernig almenningur lítur á það sem er að gerast hérna. Ég held að óvissan og staðan bæði í efnahagslífi og atvinnulífi

sem sitjum á Alþingi höfum staðið okkur nægilega vel í að útskýra hvað hefur breyst í starfsumhverfi bankanna á síðustu tíu árum og hvers vegna það er skynsamlegt

En ég held að það skipti mjög miklu máli að draga fram réttar upplýsingar. Þess vegna skiptir þessi umræða hér í dag mjög miklu máli, að koma því til skila að það eru allt aðrar aðstæður,

manna best til á þessu sviði þannig að ég sé til þess fallin að útskýra þetta, en ég held að stofnanir ríkisins, stjórnsýslan ætti að fara í ákveðna vinnu á þessu sviði, því að í rauninni er þetta mjög sérhæft en það er hægt að útskýra þetta þannig að allir skilji muninn sem þarna er á. Auðvitað er liður í þessu að

Við erum auðvitað með lögin frá 2012 þar sem segir hvaða skref eigi að taka, en við vitum ekki einu sinni hvað á að selja stóran hlut í bankanum

Og hver er það sem getur hætt við? Þingið getur ekki stoppað þessa sölu. Það er einungis fjármála- og efnahagsráðherra sem getur gert það. Þannig að traustið til hans hlýtur að vera mikið meðal stjórnarliðanna í þessu ferli öllu saman.

vil byrja á því að segja að tækifærið til umræðu og greiningar á því hlutverki sem við viljum að samfélagsbanki eða banki í eigu ríkisins gegni er engan veginn farið frá okkur á meðan við eigum Landsbankann. Kannski aukast tækifærin til þeirrar umfjöllunar enn frekar þegar við erum búin að losa um eignarhald í Íslandsbanka. En auðvitað er mjög mikilvægt að horfa á það í öllu ferlinu sem fram undan er, sem liggur fyrir í skýrslunni sem er til umfjöllunar í nefndunum, að

til að meta hvað er ásættanlegt verð og í rauninni hversu stór hluti verður seldur á endanum. En ef ég skil þetta rétt þá getur það orðið allt að 25%.

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og þá greinargerð sem hún viðhafði. Mig langar að spyrja ofurlítið varðandi rökin sem hún gerði tilraun til að færa fyrir því að selja hluti út úr fjármálakerfi okkar samfélags á þessum tímamótum þegar, eins og fram hefur komið margoft, óvissutímar eru algerlega ríkjandi, óvissutímar sem við höfum ekki upplifað í 100 ár og við vitum hvaða breytingar í samfélaginu eru fram undan. Ég spyr hv. þingmann um það hvaða rök hún sjái hníga að því að selja þessari verðmætu eignir út úr búi samfélagsins á þessum tíma. Við vitum alveg að eitthvað af röksemdafærslunni er að efla samkeppni á bankamarkaði. Það er hin yfirlýsta mantra sem við höfum heyrt hér í dag og menn hafa farið mikinn,

einhverja hagfræðiskóla heldur hreina skynsemi. Hv. þm. Brynjar Níelsson nefndi hér með glott á vör í kvöld að talað væri um gullgæs og mjólkurkú.

er að gefa sér það að þessi tími sé endilega betri eða verri en einhver annar tímapunktur. Það er hluti af ferlinu sem nú er fram undan að komast að því hvort þetta er hentugur tími. Það er margt sem bendir til þess og hefur komið fram í umfjöllun nefndarinnar síðustu daga að þetta geti verið góður tími. Það er þróun á hlutabréfamarkaði. Það getur skipt máli á þessum tímapunkti að fjölga fjárfestingarkostum. Það skiptir auðvitað ríkissjóð máli að geta minnkað skuldir sínar akkúrat á þessum tímapunkti og draga úr vaxtabyrði.

eins og hagsýn húsmóðir: Það er sama hvaðan gott kemur. Er það ekki af hinu góða að fjármálastofnanir jafnt sem aðrar stofnanir skili hinu opinbera dágóðum tekjum? Við erum alla daga, að bisa við að finna leiðir til þess að afla samfélaginu tekna til að geta staðið undir þeirri miklu og góðu þjónustu sem við veitum. En mér fannst ég ekki fá skýrt svar hjá hv. þingmanni um það: Finnst henni skynsamlegt á þessum tímamótum, á þessum óvissutímum, að selja verðmætar bankastofnanir frá okkur út úr samfélaginu? Við vitum alveg hvernig fór í síðustu einkavæðingarhrinu sem var skrautleg og fingraför Framsóknarflokksins eru á því. En potturinn og pannan var auðvitað Sjálfstæðisflokkurinn. Það ævintýri endaði

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Í Eins og ég taldi mig hafa svarað hér í fyrra andsvari þá tel ég skynsamlegt að láta á það reyna á þessum tímapunkti hvort hægt sé að losa um þennan eignarhlut í Íslandsbanka.

þá getur verið mjög mikilvægt að það sé rekin fjármálastofnun í samfélaginu sem hefur í rauninni óhagnaðardrifin sjónarmið. Þannig sé hægt að styðja vel við atvinnulíf, t.d. á

En þær hafa auðvitað ekki verið það af hefðbundinni bankastarfsemi heldur af ýmsum einskiptisaðgerðum í kringum yfirtöku á bönkunum. Þannig að við höfum ekki haft þá reynslu af rekstri ríkisbanka. Það er ekki eins og við séum nýbyrjaðir á því, við rákum þrjá stóra ríkisbanka sem skiluðu aldrei neinum arði í ríkissjóð heldur höfðu skattgreiðendur talsverðan kostnað af þeim bönkum. Við vorum með banka sem við köllum Íbúðalánasjóð

Þarna er auðvitað stærsti ókosturinn. Svo þarf auðvitað að fylgja sölunni svolítið greining á fjárstreyminu. Það er ekki skynsamlegt að ríkið reki banka til að afla tekna. Það getur auðvitað verið skynsamlegt ef við erum að tala um samfélagsbanka, að ríkið reki banka til að tryggja að

úr því sem við fengum úr slitum eftir síðasta hrun, gera verðmæti fyrir samfélagið, innleysa það. Já, þann góða samning. En mig langar kannski að ítreka það sem ég sagði í ræðunni áðan,

þetta umfangsmikla verkefni í rauninni í samvinnu við alþjóðasamfélagið að skapa nýja umgjörð fyrir fjármálakerfi heimsins.

orðum hv. þm. Brynjars Níelssonar. Þetta snýst einmitt um traust og brostnar forsendur í þeim efnum í gegnum tíðina.

„Stefna þarf að stöðugleika til lengri tíma og auka gagnsæi í athafnalífi og allri stjórnsýslu til að efla traust almennings á rekstri fyrirtækja, fjármálalífi, stjórnmálum og stofnunum samfélagsins. Frá efnahagshruninu hefur náðst margvíslegur árangur en enn skortir á þá félagslegu sátt sem þjóðin hefur lengi kallað eftir. Að henni þarf að vinna. Um leið þarf að bregðast við örum þjóðfélagsbreytingum og breyttri sýn á samfélagið á ótal sviðum en líka ójöfnuði og umróti á heimsvísu.

Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið á Íslandi verður lögð fyrir Alþingi til umfjöllunar áður en stefnumarkandi ákvarðanir verða teknar um fjármálakerfið.“

Við ræðum hér í kvöld fyrirhugaða sölu á hluta Íslandsbanka sem er í ríkiseigu vegna þess að hann lenti í kjöltu ríkisins í kjölfar síðasta hruns.

Óvissan hefur verið alger. Atvinnuleysið er í sögulegum hæðum og er óhætt að segja að við séum enn stödd úti í miðri á. Atburðir síðasta árs hafa óneitanlega valdið þjóðinni kvíða og áhyggjum yfir framtíðinni. Sú óvissa og þær áhyggjur hanga enn eins og mara yfir okkur og jafnvel þegar heimsfaraldri lýkur er ljóst að margir verða í sárum. Covid-19 faraldurinn kemur til með að skilja eftir sig sviðna jörð. Af þessum ástæðum er augljóst að íslenska þjóðin þarf ekki á þessari stundu á fleiri áföllum að halda. Það er því ekkert óeðlilegt og ekkert undarlegt og ekkert skrýtið við það að menn spyrji spurninga um það mál sem við ræðum hér í kvöld. Það er ekkert óeðlilegt að fólki sé brugðið vegna þess að jafnvel þó að áætlanir um að losa eignarhald ríkisins séu skrifaðar í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þá er það svo að þjóðin hefur verið tilneydd til að vera með hugann við allt aðra hluti síðustu misseri, og eflaust, virðulegi forseti, eru fáir sem eru með ríkisstjórnarsáttmálann á náttborðinu til kvöldlestrar fyrir háttinn. Það ætti því ekki að koma sitjandi stjórn á óvart að menn lyfti brúnum yfir því að þessi umræða sé með þeim fyrstu sem kemur fram eftir mánaðarlangt jólafrí þingsins.

Það er ekkert óeðlilegt að menn séu með böggum hildar þegar kemur að þessari hugmynd um sölu á ríkiseigum. Sporin hræða. Borgunarmálið kemur upp í hugann. Salan á Símanum o.fl., fyrirtæki sem eru seld úr eigu banka sem íslenska ríkið á; fjármálagjörningar sem fóru á misjafna vegu. Staðan er sú að traustið er brotið. Áföll hafa dunið yfir í efnahagskerfinu og afleiðingar þeirra áfalla hafa hreint út sagt verið hrikalegar fyrir marga einstaklinga og fjölskyldur í landinu. Það er því ofureðlilegt að spurt sé. Hvað hefur breyst í millitíðinni? Það er ofureðlilegt að spurt sé: Hefur það verið tekið saman hvað hefur breyst? Getum við hreinlega fengið að sjá hvers vegna staðan er önnur en hún var fyrir meira en áratug? Hvers vegna er öruggara fyrir þjóðina að ráðist sé í þetta núna en þá? Hvað hefur breyst, hvað er búið að laga? Stjórnarliðar hafa komið upp í kvöld og sagt að búið sé að girða fyrir þá hluti sem urðu til þess að svo djúpt og alvarlegt áfall gat átt sér stað eins og raun bar vitni í fjármálahruninu. Það er talað um hvítbókina

Virðulegi forseti. Gefum okkur það að umfangsmikið eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum sé ekki af hinu góða. Gefum okkur það að stefna um að losa eignarhald á einhvern hátt sé skynsamleg nálgun og ábyrg. Þá hlýtur það líka að velta á fleiri þáttum en þeim einum að ríkisrekstur fjármálafyrirtækja sé ekki góð hugmynd að ákveðið er að selja. Það gefur augaleið að það sem tekur við, það fyrirkomulag, hlýtur að þurfa að vera betra en það fyrirkomulag að ríkið reki til að mynda Íslandsbanka áfram að öllu leyti. Það hlýtur að vera jafn mikilvægt að hluturinn sem um ræðir fari til aðila sem er betur til þess fallinn en ríkið að fara með hann. Það getur ekki verið alveg sama hvert hluturinn fer. Þessa umræðu þarf að taka. Hér hafa nokkrir stjórnarliðar talað um hugmyndafræði og pólitík í þessum efnum og gert öðrum upp skoðanir; nefnt að menn búi yfir pólitískum prinsippum sem verði ekki haggað og því sé það

haggað. En í raun og sann hafa menn komið hingað upp og kallað eftir upplýsingum, kallað eftir svörum, kallað eftir forsendum þess

Á meðan stjórnarliðar setja þetta fram, að menn séu að reyna að gera eitthvað tortryggilegt með því að spyrja, með því að vinna vinnuna sína, spyrja spurninga, þeir sem eru hér í forsvari fyrir almenning, þá er ekkert skrýtið að samtalið komist ekkert sérstaklega langt. Þessi viðbrögð við umræðunni og orðum manna gefa til kynna að meiri hlutinn sé e.t.v. ekki að stunda mjög virka hlustun því að margir sem hafa talað í kvöld og í dag, m.a. þingmenn Pírata, hafa beinlínis sagt berum orðum að þeir líti ekkert endilega á það sem góða hugmynd að ríkið eigi fullt af bönkum en kalli aftur á móti eftir upplýsingum. Forseti. Ég gæti talað hér mun lengur og langar til en tíminn er á þrotum og mig langar að benda ríkisstjórninni á að það hefur gengið vel í Covid-faraldrinum.

Aftur virðist hv. þingmaður búinn að gefa sér þær forsendur að þeirri sem hér stendur þyki það alltaf góð hugmynd að bankar séu í ríkiseigu og að ríkið eigi að eiga alla þessa banka áfram og standa í

Það hefur skort upp á þá vinnu, þann sannfæringarkraft sem þarf til að gera þetta í sátt, sem mér heyrist kallað eftir. Það er vilji til þess að gera þetta í sátt

mig minnir hefur hæstv. fjármálaráðherra ekki verið alveg sammála því að það sé góð hugmynd að öllu leyti. Hann hefur hins vegar talað um varnarlínu milli áhættusamrar fjárfestingarstarfsemi og viðskiptabanka. Hvar er það statt? Hvar er sú vinna stödd? Það myndi draga rosalega úr áhættu við gjörning eins og þann sem við ræðum í dag. Það er svoleiðis samtal sem ég hefði viljað að við hefðum getað farið djúpt og almennilega í.

Af hverju ætti krafan að vera sú núna að eiga hann áfram? Ég skil það ekki. En auðvitað er hægt að sá þessari tortryggni endalaust og fara að vísa í eitthvert allt annað umhverfi, árið 2002 eða eitthvað slíkt, og telja fólki trú um að alþjóðleg bankakreppa hafi orðið vegna þess að íslensku ríkisbankarnir voru seldir. Það hafði ekkert með þá kreppu að gera.

það var ekki beðið um þessa banka, þeir lentu í fanginu á ríkinu á sínum tíma. En staðan er sú að þeir eru í ríkiseigu núna. Það er veruleikinn sem við stöndum frammi fyrir hér í dag, nú þegar við ræðum þetta.

Ég hef verið svolítið hugsi yfir þessari umræðu og finnst margir þingmenn hafa farið þá leið strax að gera þessa fyrirhuguðu sölu á hlut ríkisins í bankanum mjög tortryggilega og reyna að blanda því saman við sölu

og reyna með þeim hætti að sá tortryggni í huga almennings. Ég vil bara ítreka það í lokin að það stóð aldrei til að ríkið eignaðist Íslandsbanka. Þetta var greiðsla, hluti af samkomulagi ríkisins við slitabúin um greiðslur til sín. Þessi greiðsla var í formi hlutabréfa í bankanum. Það stóð aldrei til að ríkið ætlaði að reka þennan banka.

Þær aðstæður eru greinilega í samfélaginu. Við sáum það við útboðið á hlut í Icelandair. Menn hafa trú á því að hér verði viðspyrna og endurreisn efnahagslífsins og það er mjög eðlilegt og mjög líklegt að það verði nokkuð fjölbreytt eignarhald þegar bréfin verða til sölu. Ég geri mér hins vegar grein fyrir því að það er tortryggni í samfélaginu. Sumir eru auðvitað bara þeirrar skoðunar, og ég skil það alveg ef menn eru þeirrar skoðunar,

Það er okkar hlutverk núna að draga úr tortryggni meðal almennings og koma því til skila að þetta er skynsamlegt í alla staði fyrir okkur öll, það er ekki forsvaranlegt að við tökum áhættu af þessu tagi með skattfé upp á mörg hundruð milljarða. Það er ekki forsvaranlegt í mínum huga. Það kann að vera að það trufli ekki marga vegna þess að ef illa fer þá eru það komandi kynslóðir sem greiða en ekki við. við getum ekki leyft okkur að hugsa þannig og ég skora á almenning og alla að skoða vel skynsemina í þessu í stað þess að vera fastir í gömlum kreddum. Takk fyrir.